mál 224, um rétt barna til lagalegra tengsla við foreldra. Borist hafa bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 211, um fjölda fanga og sakborninga með erlent ríkisfang og alþjóðlega vernd,

Frú forseti. Ég fjallaði hér í gær um fórnarkostnaðinn af því að halda ríkisstjórnarsamstarfinu gangandi, fórnarkostnaðinn fyrir fólkið í landinu af því að sitja uppi með ríkisstjórnina enn einn veturinn og enn eitt fjárlagaárið með tilheyrandi óstjórn í efnahagsmálum, velferðarmálum, samgöngumálum og svona mætti lengi telja. Við í Samfylkingunni höfum vakið athygli á þeirri útreið sem verkafólk á eftirlaunaaldri fær í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar, hvernig höggvið er í sjóði erfiðisvinnufólks með þeim afleiðingum að lífeyrisréttindi hjá verkamannasjóðunum verða skert strax í byrjun næsta árs, þ.e. ef ríkisstjórnin fær sínu framgengt. Þetta er kannski það sem VG kallar að vera í samstarfi á félagslegum forsendum. En nú vil ég tala um annan stóran hóp fólks sem fær að finna fyrir því í þessum fjárlögum. Það er fólk sem glímir ýmist við heyrnarskerðingu eða sjónskerðingu, fólk sem er blint eða heyrnarlaust, börn og fullorðnir sem reiða sig á opinbera sig á opinbera þjónustu vegna þessa. Sjónstöð, sú stofnun sem sinnir endurhæfingu og þjónusta við blint og sjónskert fólk, er sett undir hnífinn, verður haldið í fjársvelti á næsta ári þrátt fyrir að notendum hafi fjölgað um mörg hundruð á örfáum árum um leið og stöðugildum hefur fækkað. Þetta er staðan. Svo er það Heyrnar- og talmeinastöð. Útreiðin sem sú stofnun fær er slík að forstjóri stofnunarinnar dregur þá ályktun að það sé stefna núverandi ríkisstjórnar að tryggja endalok opinberrar heyrnarþjónustu á Íslandi. Ég ætla að segja það aftur: Að það sé stefna þessarar ríkisstjórnar að tryggja endalok opinberrar heyrnarþjónustu á Íslandi. Virðulegi forseti. Hvað ætlar ríkisstjórn Íslands að eyðileggja mikið áður en hún hrökklast frá? Þjóðin er búin að fá nóg af þessu. Ríkisstjórnarflokkarnir eru búnir að fá nóg hver af öðrum. Er ekki kominn tími til að hætta þessu, hætta þessum skemmdarverkum gagnvart velferðarkerfinu okkar, gagnvart innviðum landsins, gagnvart efnahagslegum stöðugleika og verðmætasköpun á Íslandi? (Forseti hringir.) Er ekki bara best að pakka saman, boða til kosninga og rétta keflið áfram?

en ég er hér kominn upp í störfunum til að lyfta upp mikilvægu máli sem snýr að Vestmannaeyjum. Vestmannaeyingar, ásamt bæjarstjórninni þar, hafa kallað eftir því að við skoðum almennilega

Nú berast mér fréttir um að hópurinn sé á lokametrunum að skila af sér skýrslu til núverandi innviðaráðherra, Svandísar Svavarsdóttur, og er það vissulega mikið fagnaðarefni. Þessi starfshópur, sem var settur á laggirnar að mig minnir í fyrra, er skipaður ansi öflugu fólki. Þar er bæði fagleg og svæðisbundin þekking. Það er Kristín Jónsdóttir, eldfjalla- og jarðskjálftafræðingur hjá Veðurstofunni, sem leiðir hópinn en einnig eiga sæti í hópnum jarðeðlisfræðingurinn Freysteinn Sigmundsson, Freyr Pálsson fyrir hönd Vegagerðarinnar, Anton Kári Halldórsson fyrir Rangárþing eystra og Gylfi Sigfússon fyrir Vestmannaeyjabæ. Frá því að hópurinn hóf störf skilst mér að vinnan hafi gengið vel. Þetta er að sjálfsögðu ærið verkefni. Virðulegi forseti. Ég velti fyrir mér hver niðurstaðan verður. Ég er auðvitað að vonast eftir því að hún verði jákvæð fyrir Vestmannaeyinga og landsmenn alla. Það er mjög mikilvægt að við skoðum gaumgæfilega hvaða skref er hægt að taka

ég leyfi mér að segja sú mesta frá því fyrir gos, þar sem bæði landeldi og ferðaþjónusta hefur verið að blómstra, Vestmannaeyingum hefur verið að fjölga og það verður mjög fróðlegt að heyra niðurstöður þessarar skýrslu.

og við systkinin nutum löggjafar sem Gylfi Þ. Gíslason á stærstan heiðurinn af og sett var fyrir 60 árum, um að ríki og sveitarfélög skyldu til jafns standa straum af tónlistarnámi ásamt því að fjölskyldurnar í landinu legðu til hóflegt framlag. Nú er það svo að tónlistarmenntun á undanförnum árum

við skulum segja lesvanda eins og er nú orðinn æði útbreiddur, þá vitum við ósköp vel að nám í tónlist og kvikmyndum hefur reynst gríðarlega gjöfult og mikilvægt. Við erum sennilega sterkari á vettvangi hinna skapandi greina heldur en flestar aðrar þjóðir miðað við höfðatölu, allt frá dögum Íslendingasagna og til vorra daga. Það að skerða möguleika fólks til að finna sína fjöl í skapandi greinum, tónlist eða öðru er eða öðru er fjandsamlegt í þjóðfélagi sem er jafn vel sett fjárhagslega og við. Það er alveg ljóst að skipting ábyrgðar milli sveitarfélaga og ríkis hefur mislukkast að þessu leyti. Við þurfum að endurskoða það. Við þurfum að taka það upp að kannski ráða sveitarfélögin hreinlega ekki við það sem þeim var falið að gera og við þurfum að mynda starfshóp um það

Þetta framlag kom til framkvæmda árið 2007 sem hluti af kjarasamningi og það var ekkert sem benti til þess á þeim tíma að um tímabundið framlag væri að ræða. Nú hefur þessi ríkisstjórn, sem er komin í líknandi meðferð, tekið ákvörðun um að eðlilegt og rétt sé að skerða þetta framlag sem hingað til hefur gert það að verkum að ekki hefur þurft að skerða lífeyrisréttindi hjá þeim sjóðum sem bera þyngstu örorkubyrðina. Og hvaða sjóðir eru það, virðulegi forseti? Jú, það eru sjóðirnir sem verkafólk hefur greitt í, fólkið sem hefur haft lægstu launin í gegnum starfsævina og á þar af leiðandi minnstu lífeyrisréttindin. Í mínum huga er það óskiljanlegt hvers vegna ríkisstjórnin velur að fara þessa leið til að fjármagna aðra þætti fjárlagafrumvarpsins sem Vinstri græn hampa og skreyta sig með. Íslenskir lífeyrissjóðir bera mismunandi örorkubyrði og að sjálfsögðu er ekki rétt að þeir sjóðir sem hafa lægstu örorkubyrðina fái framlag úr ríkissjóði. Hins vegar er staðan þannig hjá mörgum sjóðum verkafólks að rúmlega fjórðungur greiðslna sjóðanna fer í að greiða örorkulífeyri. Á fundi efnahags- og viðskiptanefndar í gær kom m.a. fram að Festa lífeyrissjóður gæti þurft að skerða réttindi um allt að 7% og Gildi lífeyrissjóður um tæp 6%. Er þetta það sem við viljum, virðulegi forseti, að seilst sé í vasa fátækasta fólksins í landinu til að fjármagna hallarekstur ríkissjóðs? Hvað segir svona forgangsröðun okkur? Þessi forgangsröðun segir mér alla vega að þessi ríkisstjórn hefur ekki getu til að forgangsraða í þágu fólksins í landinu og þess vegna á hún að fara frá. Frú forseti. Í þessari pontu hefur oft á tíðum borið á miklum rangfærslum um efnahagsáherslur Sjálfstæðisflokksins sem ætti þvert á móti að vera ljóst að kjarnast í því að auka verðmætasköpun hér á landi svo hægt sé að standa undir þeirri sjálfsögðu velferð og velsæld sem við sem samfélag gerum kröfu um. Frelsi einstaklingsins til athafna er undirstaða þess. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt áherslu á lækkun skatta, trausta hagstjórn og aukna hagsæld þau rúmu tíu ár sem liðin eru frá því að flokkurinn settist aftur í ríkisstjórn. Sá áratugur hefur verið tímabil hagvaxtar og uppbyggingar. Atvinnuleysi hefur verið með því minnsta sem gerist í heiminum. Kaupmáttur hefur aukist meira en í öðrum löndum og fjárhagsstaða heimilanna er sterk. Sumt mætti þó að sjálfsögðu vera betra, frú forseti. Vextir eru enn háir og verðbólga yfir markmiði. Mörg heimili og fyrirtæki standa í ströngu með lán sín. Ófyrirséð áföll hafa ítrekað dunið á íslensku efnahagslífi og þyngt róðurinn; heimsfaraldur, stríðsátök og jarðeldar. Þrátt fyrir það sést nú árangur af styrkri og ábyrgri efnahagsstjórn. Verðbólga er tekin að hjaðna og vaxtalækkunarferli er hafið. Góðir hlutir gerast stundum hægt, þó kannski of hægt að mati sumra. Frú forseti. Sá árangur sem náðst hefur er hvorki sjálfgefinn né meitlaður í stein. Mikilvægt er að tryggja að við glötum ekki þeirri lífskjaraaukningu sem hefur áunnist á síðastliðnum áratug. Til þess þarf að halda áfram á þeirri vegferð sem við höfum hér lagt upp með. Loforðaflaumur um aðhald á tekjuhlið til að mynda svigrúm til aukinna útgjalda er ekkert annað en loforð um hærri skatta.

Það er upplausn í samstarfinu og það hefur blasað við öllum í marga mánuði. Formaður Sjálfstæðisflokksins brást eðlilega við þessum yfirlýsingum og sagði fráleitt að einn af flokkunum, sá minnsti,

Hæstv. forsætisráðherra þarf hins vegar ekkert að velkjast í vafa um hvort það sé mögulegt. VG hefur einfaldlega rifið í handbremsuna varðandi stærstu mál Sjálfstæðisflokksins; útlendingamál, frekari orkuöflun og það er hægt að telja ýmislegt annað.

jafnframt að hann sjái eftir því að hafa ekki gengið enn lengra en að segja af sér starfi þingflokksformanns í kjölfar þess að þáverandi matvælaráðherra og núverandi formaður VG stöðvaði hvalveiðar í óþökk margra stjórnarliða; ákvörðun sem hún var snupruð fyrir af fyrrverandi umboðsmanni Alþingis. Miðað við orð hv. þingmanns Sjálfstæðisflokksins er bara mjög erfitt að sjá fyrir sér að hann geti stutt áfram þetta stjórnarsamstarf og það á augljóslega við um fleiri þingmenn stjórnarliðsins sem maður rekst á hér á göngunum. Frú forseti. Við getum einfaldlega ekki búið við þrjár ólíkar ríkisstjórnir í landinu á sama tíma. Nú verða þessir flokkar þrír einfaldlega að pakka saman, slíta samstarfinu og boða til kosninga áður en þeir valda enn þá meira tjóni fyrir þjóðina. forseti. Í gær komust matvælaráðuneytið og Byggðastofnun að þeirri niðurstöðu að ekki stæði til að vera með frekari undanþágur frá vinnsluskyldu vegna úthlutunar á sértækum byggðakvóta til Grímseyjar, en fyrri undanþágur voru vegna byggðaþróunarverkefnisins Brothættar byggðir. Aðeins tveir aðilar uppfylla skilyrðin og því ríkir algjört upplausnarástand í eyjunni. Aðrir sem vilja fá þennan sértæka byggðakvóta þurfa að koma upp vinnslu úti í eyjum með tilheyrandi kostnaði, mannskap, sem ekki er til staðar, og flytja hann í land með ferjunni með enn meiri kostnaði, ferju sem ekki alltaf er til staðar. Staðan úti í eyju er því þannig að líklega er hluti íbúa að horfa nú til flutnings. Þessi ákvörðun vekur furðu þar sem hún er hrikalegt bakslag fyrir byggð í Grímsey. Grímsey er eðli málsins samkvæmt ekki rík af auðlindum en hún er sannarlega rík af nálægðinni við sjóinn og hafa Grímseyingar alla tíð lifað af því sem sjórinn og eyjan gefa af sér. Það hefur ekki alltaf verið auðvelt að búa í Grímsey en Grímseyingar hafa alla tíð verið duglegir til vinnu og hafa náð að skapa sér verðmæti með því að sækja sjóinn og nú á síðustu árum byggt upp ferðaþjónustu að sumri, sem er tímabil sem er alltaf að lengjast. Frekar eigum við að horfa til þess að styðja við búsetu í eyjunni með góðum samgöngum og innviðauppbyggingu, því þó svo að Grímsey sé ekki lengur þátttakandi í verkefni Byggðastofnunar um brothættar byggðir þá er byggðin enn brothætt og hefur líklega aldrei verið brothættari en nú. Með öðrum orðum sagt: Eftir mörg hundruð ára sögu um búsetu í eyjunni er hún mögulega að líða undir lok og það er á okkar ábyrgð. Það er sorglegt að sjá okkur taka skref aftur á bak hvað varðar stuðning ríkisins við brothættar byggðir í landinu því að þegar öllu er á botninn hvolft er það ákvörðun að halda byggð í landinu, halda byggð í öllu landinu.

Síðastliðinn miðvikudag samþykkti Evrópuráðsþingið ályktun þess efnis að Julian Assange hafi verið pólitískur fangi á meðan hann sat í varðhaldi í Belmarsh-fangelsi í London í Bretlandi og að varðhaldið og sakfellingin á honum hafi haft alvarleg og kælandi áhrif á vernd fjölmiðlafrelsis um heim allan. Þessi ályktun kom til vegna skýrslu sem ég vann fyrir Evrópuráðsþingið og var mikill mikill heiður að sjá hana samþykkta með jafn góðum meiri hluta og raun bar vitni. Ástæðan fyrir því að ég tek þetta upp hér í störfum þingsins er að mér finnst mikilvægt að benda á að stofnanir eins og Evrópuráðsþingið geti tekið afstöðu með réttlætinu þegar hefðbundnu réttlæti fæst ekki fullnægt. Staðan er þannig varðandi mál Julians Assanges að hann var látinn játa á sig blaðamennsku. Til að komast hjá mögulegum 175 ára fangelsisdómi í hámarksöryggisfangelsi í Bandaríkjunum þurfti hann að játa á sig að hafa óskað eftir, unnið með og birt trúnaðarupplýsingar frá uppljóstrara sem sannarlega áttu erindi við almenning, uppljóstranir sem vörðuðu stríðsglæpi, glæpi gegn mannkyni, pyntingar, mannrán og gríðarlega hátt mannfall í stríðunum í Afganistan og Írak sem hafði verið falið frá almenningi. Meðferðin á Assange sendi skýr skilaboð um að þeir sem dirfast að birta fréttir sem eru Bandaríkjunum ekki þóknanlegar verði settir í fangelsi og verði eltir þvert yfir landamæri.

væru áfram og ætluðu að vera samverkamenn í því að ýta flugvellinum í burtu, því það er óhjákvæmileg afleiðing af nálgun þessara innviðaráðherra í samstarfi við borgina gagnvart flugvellinum.

Því er reyndar haldið fram af hálfu forverans að þetta sé bara gert í trausti þess að það skerði ekki rekstraröryggi eða flugöryggi Reykjavíkurflugvallar. Það liggur þegar fyrir að það gerir hvort tveggja. En þegar öryggismálanefnd FÍA skilaði sínum niðurstöðum varðandi öryggisþáttinn á sínum tíma, þá sama dag eða daginn eftir gaf forverinn leyfi til að ræsa gröfurnar og byrja grafa, þess að það er ekkert að marka slíkar yfirlýsingar. Þetta miðar allt að því að þrengja að flugvellinum og kemur í beinu framhaldi af Hvassahraunsskýrslunni

en hvernig ætla menn að gera það? Mun Sjálfstæðisflokkurinn hreyfa sig eitthvað í þessu máli eða eru þetta bara einhverjar yfirlýsingar út í loftið? Hingað og ekki lengra, skrifaði Óli Björn Kárason, hv. þingmaður.

Fólki finnst ranglátt að á sama tíma og það flýr svimandi háar afborganir óverðtryggðra lána sé því strax refsað með græðgishækkun bankanna á verðtryggðu lánunum. Það er einfaldlega hvergi skjól að fá. Þetta er eins og að flýja óveður inn í hús og þar mæta þér bara pústrar og hnefahögg og almenn leiðindi frá húseigendum. Þetta er súrt og ósanngjarnt og við eigum þetta ekki skilið. Valkostir íslensku millistéttarinnar eru að vera með húsnæðislán sem hækkar um milljónir á ári þrátt fyrir reglulegar afborganir eða að vera með lán þar sem afborganir hækka um 200.000–300.000 á mánuði. Hengingaról hávaxtanna íslensku herðist að hálsi okkar og það eina sem við getum gert er að velja á milli þess hvort liturinn á ólinni er blár eða rauður, allra náðarsamlegast. Einu lánamöguleikar okkar þegar kemur að húsnæði eru í raun afarkostir á fráleitum kjörum í okkar stærstu og mestu fjárfestingu á lífsleiðinni. Auðvitað eigum við Íslendingar skilið vaxtakjör sem tíðkast í nágrannalöndunum. Þar veit fólk þegar það skrifar undir lánasamning hvernig greiðslur þróast út lánstímann, með hóflegum vöxtum. Fyrir vaxtapínda Íslendinga hljómar þetta eins og einhver langsótt útópía, nánast eins og skálduð ævintýraveröld með glimmeri. En nei, þetta er veruleiki og kjör sem í raun og veru bjóðast í öðrum löndum. Allur gamli fjórflokkurinn boðar núna þá sýn að við eigum áfram að vera föst í krónuhagkerfinu. að segja nýr formaður Samfylkingarinnar er sleginn sömu blindu og allir formenn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í gegnum tíðina. Öll trúa því að í þeim búi einhver hagfræðilegur töframáttur sem geti galdrað fram stöðugt hagkerfi með íslensku krónuna sem gjaldmiðil. Þetta hefur engum tekist og tilraunin verður engu skárri þótt hún sé framkvæmd af jafnaðarmanni. Ekki einu sinni þeir geta látið vatn renna upp í mót.

Við í Flokki fólksins erum honum innilega sammála eins og stór hluti þjóðarinnar einnig. Ástandið eftir sjö ára veru þessarar ríkisstjórnar við völd er hrikalegt. Hingað og ekki lengra af því að heilbrigðiskerfið er hrunið og fólk verður fyrir óbætanlegum skaða vegna ófremdarástandsins sem er ekkert annað en dauðans alvara.

Handónýtt kerfi er að senda fárveikt fólk heim af sjúkrahúsi þar sem það skaðar sjálft sig og jafnvel aðra. Það á ekki að eiga sér stað en því miður er það ítrekað að gerast.

Er ekki kominn tími til að byrgja brunninn og sjá til þess að heilbrigðiskerfið virki og það virki þá fyrir alla?

Fyrst vil ég vekja athygli þingheims á því að bæjarfélagið er enn lokað 11 mánuðum síðar. Fyrir mér eru rökin fyrir því að heilt bæjarfélag sé enn harðlæst mjög óljós og efast ég um að það standist lög. En margt hefur verið gert og fyrir það ber að þakka. Þar munar mest um tilkomu Þórkötlu sem hefur keypt upp mikinn meiri hluta íbúðarhúsnæðis. Sú ráðstöfun hefur gefið fólki svör í óvissunni og gert því kleift að bjarga sér sjálft eða velja sér sjálft nýjan samastað fyrir fjölskylduna. Enn er þó hópur fjölskyldna í óvissu um hvort hann fái lausn sinna mála og með því þurfum við að fylgjast hér á þinginu. Verkefnið er fjölbreytt og viðamikið. Tel ég að tilkoma Grindavíkurnefndarinnar hafi skipt miklu máli um að ná yfirsýn yfir þær áskoranir sem standa út af og að mörg mál séu að komast í farveg. til að bera til að vera áfram eitt öflugasta atvinnusvæði landsins. Fyrirtækin hafi því miður ekki fengið sömu svör og flestir íbúarnir og við því þarf að bregðast. Þar tel ég nokkur atriði skipta mestu máli. Númer eitt er að gera þeim fyrirtækjum sem það geta mögulegt að bjarga sér sjálf með því að opna bæinn. Þau fyrirtæki sem búa við ónothæft húsnæði á skemmdum, lóðum eða eru með heft aðgengi þarf að greiða út svo að þau geti haldið starfseminni áfram á nýjum stað. Endurskoða þarf rekstrarstöðvunarstyrkinn svo að hann hvetji fyrirtækin til að halda áfram að skapa verðmæti. Og einnig þarf að gera fyrirtækjum kleift að tryggja eignir sínar, nýjar eignir og lausafé, svo starfsemi geti haldið áfram. Með þessum aðgerðum drögum við úr kostnaði ríkissjóðs af náttúruhamförunum og fyrirtækin í Grindavík hefja aftur verðmætasköpun fyrir land og þjóð. Virðulegi forseti. Fyrsti vetrardagur er á laugardaginn. Þótt haustið hafi verið milt eru veðurspárnar farnar að boða breytta tíma, þótt vonandi verði veturinn mildur og miskunnsamur. Okkur hefur auðnast að byggja upp á köflum ágætt vegakerfi um landið. Þjóðvegakerfið á Íslandi er um 13.000 km og Norðvesturkjördæmi er með lengsta vegakerfið eða um 5.000 km. Það er mikil umferð um vegi landsins allt árið og vetrarþjónusta á vegum landsins er því alltaf að verða mikilvægari. Í dag eru allt aðrar aðstæður en voru hér um aldamótin. Á þeim tíma var samfélagsgerðin önnur. Þá var innan hvers byggðarlags eitt samfélag þar sem íbúar sóttu sína vinnu, skóla, heilsugæslu og félagslíf innan byggðarlagsins. Í dag eru landfræðileg mörk byggðarlaganna og samfélaganna mun stærri, atvinnusóknarsvæði eru stöðugt að stækka, fólk sækir vinnu lengra, keyrir börnin í skólann og jafnvel í leikskóla um langan veg og þjónustan færist svo sífellt á færri staði. Við tölum um kostnað við vetrarþjónustu og að kostnaðurinn fari vaxandi. 5–6 milljarðar kr. er há tala og vissulega erfitt að áætla þennan kostnað. Á meðan við höfum sett okkur markmið og vetrarþjónustureglur þá getur hann sveiflast. En hver er ávinningurinn? Við getum litið á vegakerfið sem æðakerfi landsins sem ber næringu og orku til allra byggðarlaga landsins. Samfélagið er undir. Helstu stoðir íslensks efnahagslífs renna líka eftir vegakerfi landsins; ferðaþjónusta, sjávarútvegur og fiskeldi. Allar tafir á því rennsli eru hreint tekjutap fyrir þjóðina því þau byggðarlög sem búa ekki við öruggar samgöngur allt árið um kring missa afl. Nú er veturinn á næsta leiti. Það er skoðun mín, virðulegi forseti, að þegar við áætlum fjármagn í vetrarþjónustu verðum við að taka inn þann ávinning sem sú þjónusta skilar. Ef það er gert þá verðum við alltaf í ágóða.

Ég vil hér nefna mál er kom upp í gær þegar innviðaráðherra tilkynnti að hún hefði hlutast til um það að Isavia myndi flytja öryggisgirðingu á Reykjavíkurflugvelli til samræmis við samkomulag sem Samfylkingin gerði við sjálfa sig árið 2013. Það er ekki annað hægt en að nefna hvert meginmarkmiðið með þessu er: Það er auðvitað þessi uppbygging í hinum svokallaða Nýja-Skerjafirði sem er allt annars eðlis en sú byggð sem þar er fyrir og er líkleg til þess að draga mjög úr flugrekstrarlegum skilyrðum vallarins.

að þetta séu þau skilaboð sem komi nokkrum dögum seinna, að það skuli vinna verkum framgang sem auðvelda þá uppbyggingu sem þar er áætluð í Nýja-Skerjafirði til þess að draga úr rekstrarskilyrðum flugvallarins. Það eru fleiri atriði sem voru í þessu samkomulagi frá 2013, svo sem eins og grisjun gróðurs í Öskjuhlíð og þar fram eftir götunum, sem hefur gengið afskaplega hægt að vinna framgöngu, og fleira mætti telja til. Ég vil bara

ef menn tækju upp á því að setja landfyllingu við hafnarmunna einhvers staðar landið um kring. Slíkt dytti engum til hugar vegna þess hve mikil áhrif það hefði á siglingar um þá tilteknu höfn. Tilfærsla girðingarinnar er til að komast áfram með áform um uppbyggingu í Litla-Skerjafirði sem mun draga verulega úr rekstrarskilyrðum og rekstraröryggi flugvallarins í Vatnsmýrinni. Það getum við þingmenn ekki bara látið atvikast einhvern veginn.

Á Torginu er fjallað um málefni sem rædd eru af kappi á kaffistofum landsins og að þessu sinni var talað um áfengi, menninguna í kringum það, neyslu, sölu og áhrif þess á fólk og samfélag. Í þættinum voru reifuð ýmis sjónarmið, rétt eins og á kaffistofum landsins, en sjónarmið afleiddra áhrifa áfengisneyslu og aukið aðgengi fékk töluvert rými Einn angi þessarar umræðu lýtur að frelsi til að geta keypt sér áfengi hvar sem er og hvenær sem er. Mat heilbrigðisstarfsfólks er að neysla áfengis auki líkurnar á ýmsum krabbameinum, það ógni lýðheilsu og hafi ýmsar afleiddar afleiðingar gagnvart þeim sem eru í návígi við þann einstakling sem neytir áfengis. Aukið aðgengi að áfengi mun því ekki stuðla að bættri lýðheilsu eða minnka álag á heilbrigðiskerfið. Áhyggjur af ungu fólki í þessu samhengi eru greinilegar. Hér á Alþingi var vorið 2021 samþykkt þingsályktun um lýðheilsustefnu til ársins 2030. Tveimur árum áður var heilbrigðisstefna til ársins 2030 samþykkt sem þingsályktun og fyrir okkur liggur nú að ræða tillögu hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra til þingsályktunar um stefnu í neytendamálum til ársins 2030. Þar er m.a. kveðið á um neytendavernd til viðkvæmra hópa. Ég get ekki séð, virðulegi forseti, að boðaðar breytingar á áfengislöggjöfinni sem finna má á þingmálaskrá hæstv. dómsmálaráðherra og komu til umræðu á Torginu í gærkvöldi taki mið af öllum þessum stefnum.

þegar komið var til landsins. Margir byggju í hræðilegu húsnæði sem rukkuð er himinhá leiga fyrir. Nýleg skýrsla frá GRETA, alþjóðastofnun sem fylgir eftir

en bendir þó á grátlegan árangur stjórnvalda í að bera kennsl á og sérstaklega að sækja til saka mansalsmál, en það voru 75 mál sem komu upp og aðeins eitt sem leiddi til ákæru. Einn viðmælenda Kveiks, Sandris Slogis, er 49 ára lærður smiður. Hann er frá litlum bæ í Lettlandi og á tíu ára son í heimalandinu. Hann sagði að hann hefði komið til Íslands til að vinna af því að kaupið átti að vera svo gott. Vinir hans sem höfðu verið hér á landi fyrir mörgum árum sögðu að hér væri gott að vera. Hann komst í samband við starfsmannaleigu sem er með skrifstofu bæði í Lettlandi og á Íslandi og þar var lofað að hann fengi um hálfa milljón króna í laun á mánuði eftir skatt. Raunin varð önnur samkvæmt Sandris, hann fékk 2.500 kr. á tímann í dagvinnu og greindi frá því að ýmis kostnaður hefði verið dreginn af laununum, t.d. 90.000 kr. fyrir leigu á herbergi. Þetta þýddi að hann fékk í allra mesta lagi um 300.000 kr. á mánuði, sem er um 200.000 kr. minna en honum var lofað. Sandris sagði, með leyfi forseta: „Draumur minn er brostinn. Ég kom í von um gott kaup en sá draumur er úti. Fjölskyldan mín er ekki glöð og ég er ekki glaður heldur. Og ekki aðeins ég. Vinnufélagar mínir eiga í því sama.“ Hann og félagar hans á starfsmannaleigunni voru látnir vinna mikið að sögn Sandris, en venjulegur vinnudagur var tíu tímar og ekki bara fimm daga vikunnar því að þeir unnu líka á laugardögum og sunnudögum. Fram kom í máli Sandris að hann hefði verið hræddir við að neita vinnu þar sem að þá fengi hann ekki vinnu næst. Ekkert hefði þýtt að kvarta því að engin svör bárust. Verkalýðshreyfingin lýsti í umfjöllun Kveiks sérstökum áhyggjum af starfsmannaleigum og að yfirvöld væru vanmátta þrátt fyrir fyrirheit um annað. Í sameiginlegri yfirlýsingu ASÍ og SA, sem birtist í kjölfar Kveiksþáttarins, lýstu samtökin yfir áhyggjum sínum af því að vinnumansal þrifist hér á landi. En þetta er ekki í fyrsta sinn, virðulegi forseti, og líklega ekki í það síðasta þar sem umfjöllun af þessu tagi ratar í fjölmiðla.

Árið 2019 gaf dómsmálaráðuneytið út sérstakt plagg um áherslur stjórnvalda í aðgerðum gegn mansali. Helstu aðgerðirnar lutu að lagasetningu, framkvæmd, aðgerðaáætlun og þátttöku í alþjóðlegu samstarfi gegn þessari brotastarfsemi.

En í staðinn fyrir að setja á fót samhæfingarmiðstöð eins og lofað var í aðgerðaáætlun stjórnvalda var Bjarkarhlíð falið að leiða tilraunaverkefni sem hafði miklu takmarkaðra umboð til að sinna þessum mikilvæga málaflokki heldur en lagt var upp með með samhæfingarmiðstöðinni.

Það bólar enn þá ekkert á samhæfingarmiðstöð eins og lagt var upp með árið 2019 né heldur bólar enn þá neitt á lagalegum úrræðum fyrir þolendur mansals sem hafa enga raunverulega hvata til að vinna með stjórnvöldum eins og sakir standa, enda eiga þau þá á hættu að missa vinnuna, missa húsnæðið og landvistarleyfið, komist upp um glæpinn sem þau eru beitt. Virðulegi forseti. Það ætti að vera hagur okkar allra að tryggja heilbrigðan vinnumarkað sem tekur vel á móti því fólki sem hingað kemur til að vinna. Þess vegna vil ég spyrja hæstv. ráðherra: Hvernig er eftirliti háttað með starfsmannaleigum á Íslandi? Hvernig er tryggt að þær virði réttindi starfsmanna og komi í veg fyrir vinnumansal? Er til skoðunar að breyta íslenskri vinnulöggjöf til að styrkja vernd starfsmanna gegn misnotkun í gegnum starfsmannaleigur? Hvenær stendur til að búa til lagaleg úrræði fyrir þolendur mansals þannig að þau missi ekki landvistarleyfi? Einnig: Hvernig tryggja stjórnvöld að erlent starfsfólk í starfsmannaleigum á Íslandi fái laun og vinnuaðstæður sem samræmast íslenskri löggjöf? Hvaða úrræði eru til staðar fyrir starfsmenn sem verða fyrir misnotkun eða ólögmætum aðgerðum af hálfu starfsmannaleiga? Og hvers vegna setur þessi ríkisstjórn þennan málaflokk ekki í forgang? Hvers vegna eru liðin sjö ár með þessa ríkisstjórn og þetta er enn þá staðan?

Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni kærlega fyrir að taka þetta mikilvæga mál hér til umræðu í dag. Varðandi eftirlit þá hafa almennt séð aðilar vinnumarkaðarins eftirlit með því að farið sé að ákvæðum kjarasamninga á innlendum vinnumarkaði en hins vegar hafa sérstaklega viðkvæmir hópar verið teknir út þar sem opinberum aðilum hefur verið falið afmarkað eftirlit, eins og á grundvelli laga um starfsmannaleigur og laga um útsenda starfsmenn og skyldur erlendra þjónustuveitenda. Þannig að það er sérstök löggjöf um starfsmannaleigurnar sem byggist á Evróputilskipun og Vinnumálastofnun fer með eftirlit á grundvelli þeirra laga. Í lögunum kemur fram að berist Vinnumálastofnun upplýsingar sem gefa til kynna að starfsmannaleiga hafi brotið gegn ákvæðum laganna ber stofnuninni að kanna málið frekar og hún getur tekið ákvarðanir um þvingunaraðgerðir gegn starfsmannaleigunni tímabundið þangað til úrbætur hafa verið gerðar. Í lögunum er einnig kveðið á um svokallaða keðjuábyrgð, sem við þekkjum, og Vinnumálastofnun hefur líka heimildir til að fara í eftirlitsheimsóknir á vinnustaði á grundvelli laganna. Sé ákvæðum laga um starfsmannaleigur ekki fylgt getur komið til viðurlaga. Þetta getur verið vegna brota á lögunum sem koma inn á óheimila gjaldtöku, laun og aðbúnað á vinnustað, takmörkun á útleigu, á ráðningu eða ef eitthvað er við skriflega ráðningarsamninga að athuga. Viðurlögin eru þá tímabundin stöðvun á starfsemi, dagsektir eða stjórnvaldssektir. Svona eru lögin.

og flest mál eru afgreidd áður en það kemur til greina að beita þvingunarúrræðum þannig að atvinnurekendur bregðast við ábendingum eða gera viðeigandi úrbætur á málunum. Til að ræða smá tölfræði þá beitti Vinnumálastofnun á árinu 2023 stjórnvaldssektum á starfsmannaleigur sex sinnum og í tveimur tilvikum dagsektum og í tveimur tilvikum var starfsemi tímabundið stöðvuð. Hafi starfsmaður ekki notið þeirra kjara sem honum ber þá getur starfsmaðurinn að sjálfsögðu krafist vangoldinna launa eftir hefðbundnum leiðum og verkalýðshreyfingin hefur leikið lykilhlutverk í að aðstoða einstaklinga við slíkar aðstæður, eins og við þekkjum, og staðið sig mjög vel í því. Í alvarlegustu tilvikunum, þegar upp kemur grunur um vinnumansal, geta sérstök úrræði átt við og sérstakt viðbragð farið af stað. Kvenkyns þolendur mansals hafa getað dvalið í Kvennaathvarfinu samkvæmt samkomulagi við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið og félagsþjónusta sveitarfélaganna aðstoðar karlkyns þolendur. Hv. þingmaður kom í máli sínu inn á samhæfingarmiðstöð og það er alveg rétt að við höfum í rauninni fengið Bjarkarhlíð í lið með okkur til að sinna tímabundið slíku hlutverki. Bjarkarhlíð samræmir þannig verklag og viðbrögð og sinnir forvörnum og fræðslu. Við hæstv. dómsmálaráðherra jukum fjárframlög til Bjarkarhlíðar núna fyrr á árinu þannig að þau geti sinnt þessu mikilvæga hlutverki sínu betur.

Mín skoðun er að það þurfi bæði að skoða löggjöfina en líka framkvæmdina og það verður áhugavert t.d. að fylgjast með framvindu mála í Noregi þar sem starfsemi starfsmannaleigna hafa verið settar auknar skorður, sem reyndar eftirlitsstofnun ESA hefur gert athugasemdir við. Ég vil nefna sérstaklega hérna þau nýjustu skref sem tekin hafa verið af hálfu stjórnvalda og það er auðvitað frumvarp sem ég kom með inn í vor og var samþykkt hér á þinginu til að styrkja lagaumhverfi þegar kemur að brotum á vinnumarkaði. Markmið laganna er m.a. að styrkja, og þá með lögfestingu, samvinnu stjórnvalda og samtaka aðila vinnumarkaðarins við að sporna gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði. Það er þá sérstaklega að koma á fót sérstakri samstarfsnefnd stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins sem á að koma með tillögu að stefnu og aðgerðaáætlun stjórnvalda hvað varðar áherslur og aðgerðir gegn brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði. Ég bind miklar vonir við að við sjáum gott koma út úr því. Þetta er fyrirkomulag að norskri fyrirmynd sem hefur gefist vel þar í landi. Það er líka lögfest með þessum lögum að reka beri samstarfsvettvang opinberra eftirlitsaðila sem Vinnueftirlit ríkisins (Forseti

því að hvers vegna erum við að ræða vinnumansal þegar það á sér varla stað í íslensku réttarkerfi? Þetta segi ég vegna þess að það hefur á blaði ekki orðið mansalsbrot í heil 15 ár. Það var síðast sakfellt fyrir mansalsbrot í héraðsdómi, sem var síðan staðfest fyrir Evrópudómstólnum, árið 2009. Ég vil minna á það að í fyrra sneri Landsréttur við dómi héraðsdóms sem hafði fallið árið 2021, þar sem konu var gefið að sök að hafa flutt barnunga einstaklinga, lítil börn, hingað til lands í því skyni að láta þau stunda þrælkunarvinnu. Þessu var snúið við. Dómaframkvæmd á sviði mansalsmála er þar af leiðandi gífurlega fátækleg og þegar við stöndum frammi fyrir því þá eigum við sem löggjafi að átta okkur á vandanum, að hann liggur hér. Hann liggur í óskýrri löggjöf sem nær ekki að taka utan um þann vanda sem augljóslega grasserar. Þetta helst beint í hendur við það að teymi ríkislögreglustjóra sem sér um að rannsaka og síðan ákæra fyrir mansalsbrot

Frú forseti. Ég þakka málshefjanda fyrir þessa umræðu og ég þakka líka hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra fyrir að reifa hér málið allvel og fara yfir áherslur ríkisstjórnarinnar í þessu brýna og mikilvæga máli. Það liggur alveg fyrir eftir þriðju úttekt GRETA, sem er eftirlitsnefnd Evrópuráðsins, að það eru enn þá tækifæri til úrbóta í þessum málum þó svo að því sé haldið til haga að á undanförnum árum hefur ýmislegt áunnist. Það hafa verið gerðar mikilvægar lagabreytingar og aðilar vinnumarkaðarins hafa komið að því með stjórnvöldum,

það er eiginlega hálfóhugnanlegt að hugsa til þess hvernig samtök eða óprúttnir aðilar eru að gera veika stöðu fólks sér að féþúfu. En það eru leiðir til úrbóta, eins og ég kom inn á áðan, og það eru atriði sem snúa að því að eftirlitið sé markvissara, að það beinist að því þar sem þess er þörf. Við þurfum að taka til skoðunar ábendingar um að keðjuábyrgð sé ekki alveg nægilega markviss. Við þurfum að tryggja til að mynda að fyrirtæki hafi hvata

Ég hef ekki enn þá séð frumvarp þess efnis hér í þingsölum og ég hvet ráðherrann til að koma með frumvarp um refsileysi þolenda mansals sem allra fyrst. Einnig er mikilvægt að það séu leiðbeiningar fyrir lögreglumenn og saksóknara sem miði að því að fella niður mál í slíkum málum.

En nú er það bara einfaldlega þannig að vegna fjársvelti lögreglunnar og héraðssaksóknara þá bindur mannekla hendur héraðssaksóknara í málum sem þessum sem og öðrum.

Það var auðvitað sláandi að horfa á Kveik. Það sem kom mér mest á óvart og kannski sat í mér var að ég hélt að við værum komin lengra. Mér varð hugsað til þess þegar ég kom nálægt þessum málaflokki á sviði vinnuverndar í kringum árið 2018. Því er fagnaðarefni að heyra frá hæstv. ráðherra hvað er þó búið að gerast í málaflokknum og auðvitað var líka fagnaðarefni að sjá aðila vinnumarkaðarins taka höndum saman í Hörpu fljótlega eftir að þessi þáttur kom fram og stíga fast niður. Auðvitað hefur þetta áhrif fyrst og fremst á þá einstaklinga sem í þessu lenda en þetta hefur líka áhrif á og rýrir traust fólks á íslenskan vinnumarkað. Skussarnir eru að komast upp með það að brjóta á saklausu fólki, sem hefur áhrif á aðra og skekkir samkeppnisstöðu. En mansal er veruleiki sem við okkur blasir og og það er því miður þannig í löndunum í kringum okkur. Þess vegna getum við líka hallað okkur að alþjóðlegri samvinnu til þess að reyna að stemma stigu við mansali. Jú, það er margt til úrbóta eins og hér hefur komið fram og þingmenn hafa rætt og hæstv. ráðherra. En ég held að við þurfum að horfast í augu við þá siðferðilegu spurningu hvort við sem samfélag séum að gera nóg. nóg. Vinnumansal er að einhverju leyti að eiga sér stað undir nefinu eða augunum á einhverjum sem er að taka þátt í því og horfir mögulega í hina áttina. Það er það sem ég hef líka verulegar áhyggjur af, virðulegi forseti. forseti. Það hefur verið kallað eftir samstarfi og ég skil það vel, en ég held að við í stjórnmálunum þurfum að stíga upp og líka við í samfélaginu í heild.

forseti. Eftirlit og ábyrgð á heilbrigðum vinnumarkaði er og hefur verið í höndum aðila vinnumarkaðarins. Það er hluti af íslenska vinnumarkaðsmódelinu og í því er líka viðurkennt að stjórnvöld beri beina ábyrgð á því sem nefnt er jaðarhópar á vinnumarkaði. Þar má nefna starfsmannaleigustarfsfólk, starfsmenn frá erlendum þjónustuveitendum og einnig handhafa tímabundinna atvinnuleyfa sem eru einstaklingar utan EES. Það er skemmst frá því að segja að stjórnvöld hafa algerlega brugðist með því að fjármagna ekki sinn hluta af Vinnueftirlitinu. Vinnumálastofnun, Vinnueftirlit ríkisins og lögreglan eru vanfjármagnaðar stofnanir sem ráða alls ekki við sinn hluta af eftirlitinu eins og staðan er í dag. Ágæt lagaumgjörð gerir hins vegar lítið ef ekki er verið að fjármagna þau stöðugildi sem þurfa að vera til staðar. Þá erum við ekki að tala um neinar risavaxnar upphæðir heldur kannski 3–4 stöðugildi á hverja stofnun sem myndi breyta stöðunni verulega. Hins vegar vekur það furðu að á íslenskum vinnumarkaði skuli þrífast eins margar starfsmannaleigur og raun ber vitni. Íslenskur vinnumarkaður eru tiltölulega sveigjanlegur og auðvelt að ráða og reka fólk. Maður hlýtur að velta fyrir sér velta fyrir sér ábyrgð vinnuveitenda í þessu sambandi. Í allt of miklum mæli eru starfsmannaleigustarfsmenn að manna bróðurpart starfa í mörgum fyrirtækjum eins og til að mynda í byggingargeiranum. Í litlu landi eins og Íslandi ættu starfsmannaleigur varla að vera til. Við ættum sem samfélag að gera þær kröfur til atvinnulífsins að þessi mál séu tekin föstum tökum, að fjöldi starfsmanna sem kemur frá starfsmannaleigum sé takmarkaður og að keðjuábyrgð sé virt. Það er svartur blettur á samfélaginu okkar að verið sé að fara illa með erlent starfsfólk, eins og fréttaskýringaþátturinn Kveikur staðfesti svo eftirminnilega á dögunum. Virðulegur forseti. Ég vil byrja á að þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu. Þetta er mein í íslensku samfélagi þegar farið er á svig við réttindi og skyldur starfsfólks. Það sem mig langar að koma inn á hérna sérstaklega eru samkeppnisskilyrði þeirra fyrirtækja sem eru með allt sitt á hreinu. Það er alveg sjálfstætt vandamál í þessum efnum þegar fyrirtæki fara á svig við lög og reglur, hvort sem það er á forsendum

hefur þetta þau áhrif að samkeppnisstaða þeirra fyrirtækja sem eru með allt sitt á hreinu og vilja gera vel er verri en eðlilegt og rétt er. Starfsmannaleigur sem slíkar, ég held að það sé ekki ástæða til þess að stimpla þær sem sérstakt mein. Þær geta verið jafn ólíkar og fyrirtæki almennt eru. Það eru þeir sem misnota regluverkið sem um þær gilda sem verða áfram og hafa verið mein í íslensku atvinnulífi. Það er það sem ég held að við þurfum að horfa á, að við komum málum þannig fyrir með bæði eftirliti og framfylgni reglna að fyrirtæki séu að keppa á jafnréttisgrundvelli, í hvaða geira sem það er, hvort það er byggingargeiri, ferðaþjónusta eða önnur þjónustuveiting, að

Forseti. Íslensk löggjöf þarf að vera skýr og afdráttarlaus þegar kemur að vinnumansali. Það verður að tryggja að fyrirtæki geti aldrei hagnast á brotastarfsemi heldur beri af henni mikinn fjárhagslegan skaða. Þetta er algjört lykilatriði. En við verðum líka að efla eftirlitið með vinnumarkaðnum. Ef okkur er alvara með að koma í veg fyrir vinnumansal þá þurfum við að tryggja mannskap og setja fjármagn í að samræma, þétta samstarfið og vinnustaðaeftirlit úti um allt land. Verkalýðshreyfingin hefur lengi kallað eftir samstarfi við alla þá aðila sem málið varðar, við Vinnumálastofnun, Vinnueftirlitið, ríkisskattstjóra auk lögreglunnar, og þessu samstarfi hefur verið komið á að einhverju leyti. En stóri vandinn er að þessar mikilvægu eftirlitsstofnanir eru vanfjármagnaðar. Þetta á einnig við um lögregluna sem skortir mannskap og fjármagn til að sinna þessu verkefni á fullnægjandi hátt. Forseti. Það fer ekki saman að ætla að taka á mansalsmálum en á sama tíma skeri ríkisstjórnin niður hjá þeim eftirlits- og löggæslustofnunum sem geta beitt viðurlögum til að takast á við þessi mál. Stéttarfélögin hafa ekki slík úrræði til að beita og það er ekki hægt að ætlast til að þau geti tæklað þennan vanda án viðeigandi stuðnings. Það á ekki að líðast að vernd og aðstoð við þolendur sé ófullnægjandi en þetta er staðan í dag. Árangur í þessum málaflokki veltur algjörlega á því að við tryggjum að þolendur nauðungarvinnu og mansals missi ekki dvalarleyfi og þeim verði ekki efnahagslega meint af því að kæra og vitna gegn meintum brotamönnum. Einnig að þeim verði veitt vernd gegn þeim brotamönnum ásamt því að vera tryggð nauðsynleg félagsleg úrræði. Forseti. Við fjölluðum ítarlega um vinnumansal í velferðarnefnd fyrir sex árum síðan. Þá var skýrt varað við þessari þróun og þá komu tillögur að nauðsynlegum aðgerðum. Stjórnvöld hafi verið meðvituð um þessi mál lengi og vitað hvað þarf að gera. Það er ótrúlega óábyrgt af þessari ríkisstjórn að hafa ekki sett raunverulega „rísorsa“, að hafa ekki sett alvörupeninga, fjármagn, og tryggt mönnun (Forseti hringir.) til að koma í veg fyrir mansal. En þetta er staðan í dag og það er sorglegt.

þá var mér algerlega ofboðið og misboðið að horfa á Kveiksþáttinn fyrir skömmu þar sem fjallað var um vinnumansal á Íslandi og ég vil segja: Skömm sé þeim fyrirtækjum sem koma svona fram við starfsfólk. Þetta á auðvitað ekki að líðast og það þarf að taka fast á svona brotastarfsemi. Mér fannst líka ömurlegt að sjá og heyra í þessum þætti að það séu sveitarfélög, sem eru opinberir aðilar, sem eru að skipta við starfsmannaleigur sem koma svona fram við starfsfólkið sitt. Ég tek undir að það er mikilvægt að löggjöf um keðjuábyrgð sé virt og sé virk. Ég er almennt ekki sérlega refsiglöð kona en hér finnst mér nauðsynlegt að stigið sé fastar til jarðar.

hvernig væri verið að taka á málum á hinum Norðurlöndunum, þ.e. til að málin gangi alla leið fyrir dómstólum. Þar heyrðist mér og sýnist að við ættum að horfa til þess sem Finnar eru að gera. Þeir virðast vera að ná árangri. En hér er augljóst að það verður að gera betur. Það ættu allir sem verða þess áskynja að verið sé að brjóta á réttindum launafólks

Herra forseti. Það var í janúar 2018 sem ég var frummælandi í sérstakri umræðu við þáverandi félags- og jafnréttisráðherra, Ásmund Einar Daðason. Það var einmitt eftir Kveiksþátt um svik á vinnumarkaði. Ekkert hefur lagast síðan þá. Ástandið hefur þvert á móti versnað. Það er glæpur að ræna fólk launum og réttindum. Ódýrara vinnuaflinu er ætlað að auka gróða fyrirtækjanna og bæta samkeppnisstöðu þeirra. Fórnarlömbin eru hrædd við að tjá sig og eru í raun þau einu sem bera skaða af glæpnum, jafnvel þó að upp um hann komist. Oft vill starfsfólkið ekki tjá sig, treystir ekki yfirvöldum og er líka hrætt um fólkið sitt í heimalandinu. Einstaklingurinn sem brotið er á lendir í vandræðum ef hann segir frá, er tryggingalaus og missir vinnuna. Sá hagvöxtur og sú velferð sem við Íslendingar búum við hefði ekki orðið til nema fyrir innflutt vinnuafl. Það er óþolandi að velferð okkar sé byggð að hluta til á þjófnaði þar sem fyrirtæki flytja inn fólk og stela af því laununum, að það sé látið viðgangast að hagvöxtur á Íslandi sé borinn að hluta til uppi með svikum og svindli. Í umræðunni í janúar 2018 sagði hæstv. ráðherra frá frumvörpum sem von væri á inn í þingið um aukið eftirlit á vinnumarkaði, starfsmannaleigur og upplýsingaflæði til að koma í veg fyrir að brotastarfsemi þrífist hér á landi. Frumvörp sem þá höfðu verið í meðferð þriggja ríkisstjórna. Það er skemmst frá því að segja, forseti, að í sjö ára tíð ríkisstjórnarsamstarfsins sem nú er að niðurlotum komið hefur ekki verið komið í veg fyrir brotastarfsemina. Afleiðingin er verri kjör fyrir allt of marga, óheilbrigður vinnumarkaður og verra samfélag.

Ég minnist þess að í einni af mínum fyrstu utanlandsferðum sem þingmaður tók ég þátt í ráðstefnu þar sem verið var að fjalla um glæpastarfsemi. Þar var því haldið fram, þetta er líklega árið 2017, að það að versla með fólk væri orðinn stærsti einstaki þátturinn í glæpastarfsemi, mun stærri heldur en til að mynda eiturlyfjasala. Þetta er auðvitað hryllilegt vandamál og hryllilegt að hugsa til þess að í nútímasamfélagi séu að eiga sér stað einhvers konar þrælasölur og flutningur á fólki, sem við héldum að væri bara einhvers staðar í fortíðinni. Ég get algerlega tekið undir það að betur má ef duga skal. En ég var býsna ánægð með það frumvarp sem við afgreiddum frá hæstv. ráðherra, sem varðar ýmsar breytingar á lögum vegna samstarfs og eftirlits á vinnumarkaði. Þar eru mikilvægir þættir og þar var til að mynda lögfest það verkefni sem hafði verið í gangi hér á höfuðborgarsvæðinu og hefur sýnt góðan árangur. En ég ætla líka að segja hversu mikilvægt það var að afgreiða breytingar á lögreglulögunum síðasta vor sem eykur heimildir lögreglu til að afla upplýsinga, vegna þess að þegar um mansalsbrot er að ræða þá er oft um annars konar brot að ræða líka. Þetta er skipulögð brotastarfsemi. Við eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir skipulagða brotastarfsemi sem á sér engin landamæri. Þar þurfum við að treysta á lögregluna og samstarf við önnur ríki. En við þurfum líka að efla þær stofnanir hérlendis sem eiga að hafa eftirlit með þessari starfsemi. Ég tel að við höfum verið að gera það á síðustu misserum

að það þarf að tryggja að heimildir og úrræði vinnueftirlits standi undir því og leggi sitt af mörkum til að koma í veg fyrir og upplýsa mansalsmál á vinnumarkaði. Þetta heyrir beint undir hæstv. félags- og Það verður að liggja algerlega hreint fyrir að Vinnueftirlitið hafi nægileg úrræði, nægilegar heimildir, lagaheimildir, og nægilegt fjármagn til að sinna eftirlitsskyldu á vinnumarkaði hvað þetta varðar. Ef ekki þá erum við ekki að gera þetta rétt og þá munum við lenda í skammarkróknum í þessum málum eins og við lentum í í peningaþvættinu. Ég óttast að við gerum það. Það er gríðarleg þekking sem verður til við eftirlit þessarar nefndar og mikið að læra ef við förum rétt að og vinnum rétt að þessu.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka aftur fyrir mjög góða umræðu hér í dag og nota tækifærið og rýna aðeins í yfirlýsingu ASÍ og SA frá því á fundinum góða um daginn

þar með verður þríhliða sem er sérlega mikilvægt hvað varðar baráttuna gegn brotastarfsemi og markmiðið um að hér á landi þrífist ekki vinnumansal.“ Þríhliða. Ég nefndi í ræðu minni fyrr í umræðunni að ég tel að þetta samstarf þurfi ekki bara að vera þríhliða. Ég held að fjórði aðilinn í því þurfi að vera samfélagið sjálft, pólitíkin, við að halda þessum hlutum á lofti, en umfram allt að við séum með opin augu hvað varðar möguleikana á því að stemma stigu við vinnumansali á Íslandi. Já, það er þörf á samstarfi en það er líka ánægjulegt að heyra hér í hæstv. ráðherra fara yfir það sem búið er að gera og það er virkilega ánægjulegt að sjá og heyra að búið er að auka fjármagn til Bjarkarhlíðar. Ég held að það skipti miklu máli. Einnig að það sé búið að gera breytingar á löggjöf til að reyna að stemma stigu við því mansali sem blasir við okkur. Hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir nefndi líka hér breytingar á lögreglulögum. Að hvað eina sem getur orðið til þess að okkur gangi betur að stemma stigu við þessari meinsemd á íslenskum vinnumarkaði telji til bóta. En umfram allt, svo ég nefni aftur Kveiksþáttinn og tilfinningar mínar sem komu upp þegar ég hélt að við værum komin lengra: Pössum það að við verðum ekki hér (Forseti hringir.) eftir fjögur ár eða fimm ár að ræða sama mál.

forseti. Eins og ég benti á í fyrri ræðu minni hér á undan er stór hluti vandamálsins sem við er að eiga svikin loforð ríkisstjórnarinnar sem stendur ekki við sinn hlut í vinnueftirliti. Ég vil þó nefna að það hefur verið aðeins meira líf og metnaður í félagsmálaráðuneytinu undir forystu hæstv. félagsmálaráðherra, en hæstv. dómsmálaráðherra ræðir þessi mál helst ekki. Það ætti þó að vera henni sérstakt kappsmál að koma í veg fyrir félagsleg undirboð á vinnumarkaði sem skekkja samkeppnisstöðu þeirra sem fara eftir reglum. Þann 25. september sl. birtist athyglisvert viðtal á RÚV við Hildi Sunnu Pálmadóttur, teymisstjóra á ákærusviði lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, þar sem hún segir að erfitt sé að vita af vinnumansali en geta ekki brugðist við vegna fjárskorts. Við erum, virðulegur forseti, í þeirri stöðu að vita af vinnumansali en gerum ekkert. Fyrir ári síðan birti Morgunblaðið frétt um að GRETA, eftirlitsnefnd Evrópuráðsins með samningi um aðgerðir gegn mansali, hefði áhyggjur af þeim takmarkaða árangri sem Ísland hefði náð frá síðustu úttekt sinni í baráttunni gegn vinnumansali. Þarna er um að ræða þriðju úttektina sem staðfestir slælegan árangur Íslands þegar kemur að vinnumansali. Að koma í veg fyrir vinnumansal getur aldrei verið á borði aðila vinnumarkaðarins en stéttarfélögin hafa ítrekað bent stjórnvöldum á vinnumansalsmál sem til staðar eru. Vinnumansalsmál eiga að vera á borði stjórnvalda þar sem dómsmálaráðherra ber ábyrgð. Svona mál geta verið hættuleg þar sem verið er að eiga við glæpahópa og þar verður lögreglan að geta gripið inn í. Hins vegar er ekki að sjá að gera eigi einhverja bragarbót á þessu þrátt fyrir ákall lögreglunnar sem oft á tíðum setur sig í stórhættu. Þetta lýsir best stefnuleysi og ábyrgðarflótta ríkisstjórnarinnar.

Ég ætla að leyfa mér að ganga eftir svörum um tvö atriði sem mér fannst ég ekki alveg fá skýrt fram frá hæstv. ráðherra. Það er annars vegar varðandi þetta framkvæmdateymi í Bjarkarhlíð, sem ég efast ekki um að sé að gera sitt besta miðað við takmarkað fjármagn og mannafla til að takast á við þennan málaflokk. Ég myndi vilja spyrja hæstv. ráðherra hvort þetta framkvæmdateymi hafi í raun sama umboð og sömu getu til að bregðast við og stóð til árið 2019 að samhæfingarmiðstöð ætti að geta haft og er hluti af okkar alþjóðlegu skuldbindingum að setja á fót. Stendur til að setja það á fót á einhverjum tímapunkti eða á að halda þessu í tilraunaverkefni hjá Bjarkarhlíð?

Hvers vegna er staðan í dag enn þá sú að það hefur ekki orðið ein sakfelling síðastliðin 15 ár, eins og bent var á af hv. þm. Dagbjörtu Hákonardóttur hérna rétt áðan?

Af hverju bólar ekkert á reglum til að vernda þolendur mansals frá því að þeim verði vísað úr landi, vísað á götuna, missi vinnuna, missi lífsviðurværið, láti þeir hafa sig út í að upplýsa stjórnvöld um brotastarfsemi á Íslandi?

Það hefur verið í umræðunni að við viljum koma á samhæfingarmiðstöð til lengri tíma en Bjarkarhlíð hefur verið að sinna þessu afskaplega vel og þess vegna ákváðum við að veita meira fjármagn til þeirra nýlega. Ég vil líka nefna að það er margt sem hér hefur verið nefnt sem heyrir undir dómsmálaráðuneytið. Það mætti nefna hegningarlöggjöfina, það mætti nefna það að sum Norðurlöndin hafa farið þá leið að vera með vægari refsingar í vinnumansali miðað við eins og kynferðislegt mansal, þannig að það er eitthvað sem við gætum litið til. Þetta er auðvitað alþjóðlegt vandamál sem um er að ræða. Við getum litið mun meira til Finnlands, svo dæmi sé tekið. Norrænu samstarfsneti var komið á núna í formennsku Íslands í fyrra sem hefur það að markmiði að vinna gegn atvinnutengdri brotastarfsemi. Mig langar rétt aðeins í lokin að fara yfir það sem hefur verið gert hér á Íslandi af stjórnvöldum. Keðjuábyrgðin var sett inn 2018 og frekari lagaheimildir vegna eftirlits. Samhæfingarvettvangurinn sem leiddi til þess sem gerðist í Quang Lé-málinu var settur á 2019 og lögfestur núna í vor. Við nefndum Bjarkarhlíð hérna áðan og samstarfsnefndin, sem er núna lögfest, á milli aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda, sem er eitthvað sem ég bind miklar vonir við, á að koma með tillögur að stefnu og aðgerðum og er eitthvað sem öll voru sammála um að kæmi hér inn. Svo aðeins rétt í blálokin um eftirlitið. Samkvæmt lögunum sem við samþykktum í vor erum við að flytja eftirlitið með starfsmannaleigunum (Forseti hringir.)

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í kynjajafnréttismálum fyrir árin 2025–2028.

Tillagan samanstendur af 44 verkefnum sem er ætlað að tryggja jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna í íslensku samfélagi og eru öll verkefnin tengd við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar. Framkvæmdaáætlun þessari er ætlað það hlutverk að skilgreina stefnu stjórnvalda á hverjum tíma og lýsa verkefnum sem ýmist er ætlað að varpa ljósi á stöðu kynjanna eða fela í sér beinar aðgerðir í þágu kynjajafnréttis. Áætlunin er lögð fram að fengnum tillögum ráðuneyta, auk þess sem hliðsjón var höfð af umræðum á jafnréttisþingi, sbr. líka 25. gr. laganna, sem haldið var í október 2022 og jafnframt þar sem höfð var hliðsjón af niðurstöðum umræðuhópa frá fundum samráðsvettvangs um jafnréttismál frá því í desember sama ár. Dagskrá funda samráðsvettvangsins var í anda jafnréttislöggjafarinnar og var markmið þeirra funda að ná því ná því fram hver brýnustu verkefnin í jafnréttismálum væru um þessar mundir, hvað stjórnvöld gætu gert til að bregðast við þeim verkefnum og hverjar skyldur stjórnvalda væru. Veigamestu atriðin sem komu fram á samráðsvettvangi voru kynbundið ofbeldi, jafnrétti á vinnumarkaði, kyn og völd, menntun og jafnrétti, jafnréttisfræðsla, fjölbreytileiki, konur af erlendum uppruna og mikilvægi kyngreindra tölfræðigagna. Tillagan var jafnframt unnin í samráði við Jafnréttisstofu og kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. Virðulegi forseti. Tillögunni er ætlað að ná utan um nokkur af brýnustu verkefnum í málaflokknum. Ekki er um að ræða tæmandi upptalningu á þeim verkefnum sem brýn eru talin. Tillagan felur í sér áætlun sem skiptist í sex kafla og 44 verkefni sem áætlað er að framkvæma á gildistíma hennar. Er þessu fyrirkomulagi ætlað að tryggja að áherslur og forgangsröðun stjórnvalda á sviði kynjajafnréttismála birtist með skýrum hætti. Þar sem fjallað er um jafnrétti á vinnumarkaði og kynbundinn launamun er gert ráð fyrir að unnið verði að framkvæmd og eftirfylgni í samræmi við yfirlýsingu í tengslum við kjarasamninga í mars 2024. Skipaður verði aðgerðahópur sem haldi utan um og stýri verkefni um innleiðingu virðismatskerfis sem byggist á tillögum aðgerðahóps um launajafnrétti og jafnrétti á vinnumarkaði. Í samræmi við yfirlýsinguna er gert ráð fyrir að nýtt kerfi liggi fyrir eigi síðar en í árslok 2026. Þá er í tillögunni, virðulegi forseti, áframhaldandi áhersla stjórnvalda á framkvæmd og framfylgd laga um jafnlaunavottun. Unnið verði áfram að innleiðingu jafnlaunastaðals, jafnlaunavottunar og jafnlaunastaðfestingar og rannsókn framkvæmd á launamun kynjanna í samstarfi við Hagstofu Íslands. Þá má finna aðgerðir sem lúta að auknu jafnrétti erlendra kvenna á vinnumarkaði, m.a. með því að unnin verður launarannsókn á launamun innflytjendakvenna og aðgengi þeirra að viðurkenningu á menntun bætt. er lögð áhersla á söfnun kyngreindra gagna og tölfræði með það að markmiði að þau nýtist við samþættingu jafnréttissjónarmiða við stefnumótun og ákvarðanatöku eins og lög kveða á um að sé gert. Í því skyni má finna verkefni um söfnun kyngreindra tölfræðigagna um stöðu kynjanna í landbúnaði og sjávarútvegi og birtingu kyngreindra gagna með sérstöku mælaborði þegar kemur að alls kyns upplýsingum er varða sveitarstjórnir. Þá eru verkefni sem snúa að því að tryggja þekkingu á samþættingu kynja og jafnréttissjónarmiða meðal kjörinna fulltrúa og stjórnenda sveitarfélaga með það að markmiði að tryggja jafnrétti og jafna meðferð við stefnumótun og ákvarðanatöku sveitarfélaga. Í tillögunni er áfram unnið að áherslumálum stjórnvalda varðandi kynferðislegt og kynbundið ofbeldi. Jafnframt má finna nýskapandi verkefni um fjármögnun jafnréttisverkefna ríkisins með útgáfu kynjaðra skuldabréfa. Virðulegi forseti. Í kafla um kynbundið og kynferðislegt ofbeldi gegn konum er að finna verkefni þar sem brugðist er við tilmælum eftirlitsnefndar um samning Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldi, eða Istanbúl-samningnum, sem birt voru árið 2022 að lokinni fyrstu fyrirtöku nefndarinnar um framfylgd samningsins hér á landi. Jafnframt verður unnið að bættri stöðu kvenna í fangelsum á Íslandi. Áfram er lögð áhersla á að styrkja og tryggja jafnrétti og jafnréttisfræðslu í skóla og íþróttastarfi, m.a. með auknu aðgengi að kynja- og jafnréttisfræðslu, fjölgun karla í kennslu, með því að stemma stigu við brottfalli drengja úr framhaldsskólum, uppfærslu gátlista fyrir námsefni með tilliti til jafnréttislaga, þátttöku í sameiginlegu evrópsku verkefni um jafnrétti í íþróttum og með samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða við íþróttalög. Þá eru verkefni sem ætlað er að skoða stöðu kvenna í íþróttaumfjöllun sem og almennri fjölmiðlaumfjöllun. Jafnframt má finna verkefni tengd nýjum raunveruleika gervigreindartækninnar og áhrif og áskoranir hennar á jafnrétti metin. Virðulegi forseti. Að lokum má nefna alþjóðlegar skyldur íslenskra stjórnvalda á sviði jafnréttismála. Í tillögunni er kveðið á um verkefni um að efla alþjóðlegt málsvarastarf og aðgerðir Íslands á sviði kynjajafnréttismála, m.a. með því að styðja jafnréttisverkefni í þróunarríkjunum, og áfram verður unnið að áherslum Íslands um hlutverk karla í jafnréttismálum á vettvangi alþjóðastofnana og víðar. Þá verður lögð áhersla á kynjajafnrétti í verkefnum Íslands á alþjóðavettvangi. Í tillögunni er jafnframt verkefni um að unnið verði að fjórðu landsáætlun Íslands um konur, frið og öryggi, en verkefnið byggist á ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1325 sem kveður á um framlag kvenna til öryggis og friðar í heiminum. Þá verður haldið áfram að vinna að kynjasamþættingu og efnahagslegri valdeflingu kvenna í alþjóðaviðskiptum sem hefur það að markmiði að tryggja betur hagsmuni kvenna og þátttöku í samningum á sviði alþjóðaviðskipta. Virðulegi forseti. Á gildistíma áætlunarinnar á árunum 2025–2028 er gert ráð fyrir að verja um 90 millj. kr. til verkefna á vegum ráðuneyta. Þar af koma 48 millj. kr. úr framkvæmdasjóði jafnréttismála sem úthlutar til skilgreindra verkefna á sviði jafnréttismála innan ráðuneytanna. Reynslan hefur sýnt að þeir fjármunir sem lagðir hafa verið í verkefni í framkvæmdaáætlunum skilar sér margfalt til baka. Með þessari tillögu fylgir skýrsla um stöðu og þróun jafnréttismála á árunum 2020–2024 sem er í samræmi við 2. mgr. 26. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna og skv. 12. gr. laga um stjórnsýslu jafnréttismála. Virðulegi forseti. Við getum verið stolt af árangri okkar í jafnréttismálum á Íslandi, enda er litið til Íslands sem fyrirmyndar á heimsvísu. En þó að ríkisstjórnin hafi sett jafnréttismál í forgang á síðustu árum þá fer því fjarri að við höfum náð endastöð, ef slík endastöð er þá yfir höfuð til. Ísland trónir í efsta sæti á alþjóðavettvangi þegar kemur að jafnrétti kynjanna og hefur gert um árabil. Leið okkar á þann verðlaunapall, ef svo má að orði komast, var ekki fyrirhafnarlaus og baráttukonur fyrri áratuga lögðu allt í sölurnar til að þoka málum í rétta átt. Það er vissulega tilefni til að fagna nýjum og gömlum sigrum en við verðum að halda áfram. Minnumst allra þeirra afreka sem kvennahreyfingin á Íslandi færði okkur með áratugabaráttu sinni og minnumst þess, líkt og sagan hefur sýnt okkur, að með einu pennastriki er hægt að taka til baka áfangasigra og staða dagsins í dag er ekki endilega ávísun á áframhaldandi góðan árangur í framtíðinni. Um leið og við fögnum sigrum skulum við halda vöku okkar og slaka ekki á klónni í jafnréttismálum. Stóru jafnréttismálin í okkar samfélagi í dag eru enn þá kynbundinn launamunur og kynbundið ofbeldi og það að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Meðan við höfum ekki náð að útrýma launamun sem skýrist af kynferði og útrýma kynbundnu ofbeldi er enn þá verk að vinna. Hvoru tveggja er mikill ljóður á íslensku samfélagi. Virðulegi forseti. Ég hef hér gert grein fyrir verkefnum í framkvæmdaáætlun í kynjajafnréttismálum fyrir árin 2025–2028 og legg til að henni verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og síðari umræðu.

Ég fagna þessari áætlun einlæglega sem tekur á fjölbreyttum þáttum kynjajafnréttismála. Mig langar að tæpa á nokkrum þeirra í því skyni að lyfta upp mikilvægum áherslumálum. Mat á hugrænni vinnu kynjanna, öðru nafni þriðju vaktinni eða framkvæmdastjórn heimilis og einkalífs, er mikilvægt samfélagsmál sem verður til þess að auka meðvitund um um það álag sem sú vinna felur í sér og konur inna af hendi að langmestu leyti ofan á aðra ábyrgð sem getur leitt til ofálags og ýmissa heilsufarsvandamála í kjölfarið. Í fjölmenningarlegu samfélagi er mikilvægt að stuðla að menningarnæmi og menningarlæsi, ekki síst þegar kemur að kynjajafnréttismálum. Staðalímyndir kvenna af erlendum uppruna geta leitt til margþættrar mismununar vegna kyns, menningar og uppruna. Það er því mikilvægt að vandað fræðsluefni sé fyrir hendi varðandi þessa þætti. Það er grundvallaratriði að kynjajafnréttis sé gætt í nýsköpunarumhverfinu en þar hefur löngum hallað á kvenkynsfrumkvöðla og þeirra starf. Án kynjaðra sjónarmiða á þeim vettvangi fer samfélagið á mis við fjölbreytni sem skiptir sköpum fyrir lifandi frumkvöðlastarfsemi. Áherslur kvenna og kvára í nýsköpun eru oft á tíðum aðrar en karla og mikilvægt er að greina stöðu kvenna og kvára í styrkjaumhverfinu og stoðkerfi nýsköpunar á þessum vettvangi, einkum í tæknigeiranum. Gervigreind leikur gríðarstórt hlutverk í lífi okkar, mun meira en við flest gerum okkur grein fyrir. Þar má bæði nefna algrím samfélagsmiðla samfélagsmiðla og efnisveitna sem lesa okkur og meta út frá ákveðnum breytum og beina okkur út frá slíku á þær hugðarlendur sem taldar eru okkur helst að skapi og skapa þannig afkima eða bergmálshella sem eru skaðlegir fyrir lýðræði og opna hugsun. En gervigreind er beitt víðar, t.d. til að skanna atvinnuumsóknir og leggja til hvaða umsækjendur komist áfram, til að greina sjúkdóma, í læknisfræðilegum tilgangi o.s.frv. Og tæknin er ekki hlutlaus. Algrímin eru hönnuð af fólki, oftast karlmönnum og oft eru karllæg gildi og karllæg gögn lögð til grundvallar. Það er því lykilatriði að vera meðvituð um þessar skekkjur sem eru innbyggðar í gervigreindina svo að hægt sé að vinna gegn þeim með því annars vegar að gera yfirlit á breiðum grundvelli og hins vegar sérstakar tillögur til stjórnvalda til að bregðast við. Eitt af stærstu kynjuðum málunum á vinnumarkaði er ójafnt mat á virði karla- og kvennastarfa, þ.e. þeim störfum þar sem hlutfall kynjanna er mun meira í eina átt en aðra. Þau störf sem mættu teljast hefðbundin kvennastörf, svo sem umönnunarstörf, kennsla á leikskólum o.s.frv., eru almennt metinn lægri til launa en starf í byggingarvinnu svo að dæmi séu tekin. Kynbundinn vinnumarkaður er helsta orsök kynbundins launamunar. Verkalýðshreyfingin hefur bent á að kynbundinn launamunur er félagslegt fyrirbæri sem á sér sögulegar og menningarlegar rætur. Hún lagði sérstaka áherslu á virðismat kvennastarfa í tengslum við kjarasamninga í mars síðastliðnum og að samhliða verði gerðar rannsóknir á launamun kynjanna og launamun milli innfæddra kvenna og innflytjendakvenna á Íslandi. Annað mikilvægt mál sem tekið er á í þessari áætlun er staða kvenna í fangelsum landsins. Lagt er til að auka þekkingu starfsfólks Fangelsismálastofnunar á mismunandi áhrifum og afleiðingum áfalla á kynin svo að hægt sé að skapa umhverfi sem eykur á öryggistilfinningu þeirra sem vistast í fangelsum og enn fremur að þjálfa starfsfólk fangelsanna í að sinna kvenkyns og kynsegin föngum. Þá eru á dagskrá forvarna- og viðbragðsáætlanir til að tryggja öryggi fatlaðra kvenna gegn ofbeldi en viðkvæmir og jaðarsettir hópar eru í sérstaklega mikilli hættu af hendi ofbeldismanna. Talandi um ofbeldismenn eru karlar í afgerandi meiri hluta þeirra sem beita ofbeldi og því mikilvægt að virkja karla í baráttunni gegn hvers kyns ofbeldi, einkum þó kynbundnu og kynferðislegu, og ekki síður að bjóða upp á þjónustu og úrræði fyrir gerendur í kynbundnum ofbeldismálum. Það er löngu tímabært að beina sjónum að því að ofbeldi á sér ekki stað í tómarúmi og mikilvægt að til séu úrræði fyrir gerendur til að draga úr úr líkum á því að þeir brjóti aftur af sér og greina jafnframt ástæðu þess að þeir beittu ofbeldinu ef kostur er en sú þekking er dýrmæt í forvarnaskyni. Markviss kynja- og jafnréttisfræðsla á öllum skólastigum er lykilatriði í áætluninni, ekki síst í framhaldsskólum, til að tryggja inngildingu innan skólanna og færni kennara til að flétta jafnréttis- og kynjafræðslu inn í aðra kennslu. Þar verður að leggja sérstaka áherslu á kynfræðslu. Kynlíf er mikilvægur félagslegur og tilfinningalegur hluti lífsins og fræðsla um það er grunnþáttur í þroska barna og ungmenna og mikilvægt veganesti inn í framtíðina. Börn og ungmenni verða fyrir stöðugu áreiti úr umhverfinu hvað varðar kynlíf, kynverund sína og annarra, líkamsímynd, kynferðisleg samskipti og mörk í samskiptum. Markviss alhliða kynfræðsla, auk hefðbundinnar líffræðilegrar kynfræðslu, eykur færni þeirra til að meta slíkar upplýsingar og taka afstöðu til þeirra á heilbrigðan og jákvæðan hátt og kemur í veg fyrir kynferðislegt og kynbundið ofbeldi fyrir öll kyn. Því er fagnaðarefni að auka skuli fræðslu um einelti, kynbundna og kynferðislega áreitni og ofbeldi í framhaldsskólum. Við stærum okkur með réttu af árangri í jafnréttisbaráttu kynjanna á heimsmælikvarða en þó er margt óunnið á þeim velli.

Þetta frumvarp var áður lagt fram á 154. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu þá. Í IV. kafla myndlistarlaga er að finna ákvæði um listaverk í opinberum byggingum. Má þar nefna 13. gr. sem kveður á um að opinberar byggingar og umhverfi þeirra skuli fegra með listaverkum. Jafnframt er í 14. gr. mælt fyrir um skyldu hins opinbera til að verja a.m.k. 1% af heildarbyggingarkostnaði opinberrar nýbyggingar til listaverka í henni og umhverfi hennar. Í lögunum er hvergi að finna undantekningu frá þessum kröfum 14. gr. og gildir hún því ávallt, óháð eðli og hlutverki byggingarinnar. Nú geta byggingar verið ákaflega mismunandi á vegum hins opinbera, virðulegi forseti. Þær geta verið margar þannig að almenningur eigi

Heildarbyggingarkostnaður nýbygginga getur líka verið mjög hár og það má taka kannski dæmi um mestu fjárfestingu sem við höfum ráðist í, Íslendingar, en áætlaður heildarbyggingarkostnaður nýs Landspítala er 210 milljarðar kr. Í því tilfelli er hinu opinbera skylt, samkvæmt þessu ákvæði í gildandi lögum, að fjárfesta í listaverkum fyrir spítalann fyrir að lágmarki 2,1 milljarð kr. og að mati flutningsmanna þessa frumvarps er ekki unnt að réttlæta slík fjárútlát til listaverkakaupa. Markmið þessa frumvarps er því að afnema þessa lagalegu skyldu ríkisstofnana

Það er mikið af listaverkum í eigu ríkisins nú þegar og það er sjálfsagt að við gætum allrar skynsemi þegar kemur að þessum fjárfestingum og höfum ekki lögboðnar skyldur til að stíga svo stór skref þegar um dýrar byggingar er að ræða og þær eru margar í pípunum á næstu árum.

Virðulegur forseti. Ég mæli hér enn og aftur fyrir þessari þingsályktunartillögu minni um Sundabraut og nota hvert tækifæri til að tala um þjóðhagslegt mikilvægi þess að henni verði komið á hið fyrsta. Meðflutningsmenn mínir á þessari tillögu eru hv. þingmenn Njáll Trausti Friðbertsson, Birgir Þórarinsson, Teitur Björn Einarsson, Óli Björn Kárason, Diljá Mist Einarsdóttir, Vilhjálmur Árnason og Berglind Ósk Guðmundsdóttir.

Hún er meira að segja eldri en sú sem hér stendur en það var fyrst árið 1975 sem við sáum tillögur í aðalskipulagi Reykjavíkur að Sundabraut, eða Kleppsvíkurbrú eins og hún var kölluð þá. þá. Flestum er kunnugt um þrætueplið er varðar Sundabraut. Reglulega hefur þetta mál komið upp og margir talið það nauðsynlegt, aðrir minna nauðsynlegt og eins og oft vill verða hefur þetta verið eitt af þeim málum sem okkur hefur tekist að rífast um í hálfa í hálfa öld. Sem betur fer er nú margt að gerast í þessum efnum og Vegagerðin er núna í samvinnu við Reykjavíkurborg að undirbúa Sundabraut frá Sæbraut að Kjalarnesi. Þetta er núna í umhverfismati og sérstakur starfshópur hefur tekið til starfa við að vinna þetta verkefni og ég vænti þess að sjá líka fljótlega viðskiptaáætlun um þetta mannvirki. Þrátt fyrir það fannst mér ástæða til þess að leggja málið fram aftur og ég ætla ekki að hætta að tala fyrir því fyrr en ég get farið að keyra á þessari ágætu Sundabraut, sem er ofboðslega mikilvæg framkvæmd. Hún er mikilvæg fyrir höfuðborgarsvæðið. Hún er mikilvæg neyðarleið fyrir höfuðborgarsvæðið komi hér eitthvað upp.

Ártúnsbrekka sem tengir okkur héðan og upp eftir og ef eitthvað kemur fyrir á þeim vegi er allt stíflað. Okkur ætti öllum að vera ljóst mikilvægi þess að hér séu greiðar neyðarleiðir. En stærsti og þjóðhagslega hagkvæmasti þátturinn við Sundabraut er auðvitað að stytta vegalengdir og auðvelda þungaflutninga

Það skiptir líka máli hvernig framkvæmdin er hönnuð og hvar hún liggur því að ég held að það sé líka mjög mikilvægt að einstaklingar geti valið að fara þessa leið

Okkur er líka öllum ljóst hversu dýr og mikil framkvæmd Sundabraut er. Þess vegna tel ég að það sé ekki hægt að ætlast til þess að þessi framkvæmd komi úr því takmarkaða fé sem við við nýtum í nýframkvæmdir á ári hverju. Þar er einfaldlega of mikið undir af öðrum framkvæmdum sem þarf að fara í og þess vegna er þessi framkvæmd auðvitað kjörin

Ég efast ekki um að fólk myndi vera tilbúið að greiða fyrir það að keyra Sundabrautina. greinargerðinni fer ég svolítið yfir sögu Sundabrautarinnar. Þar er talað um að þjóðhagslegur ábati af Sundabraut sé metinn á 186–238 milljarða kr.

en ekki síst nota ég tækifærið til að hvetja ráðherra áfram í því verkefni sem ég veit að er komið af stað og má ekki hiksta, það er að klára þetta umhverfismat og komast að niðurstöðu um hagkvæmustu lagningu Sundabrautar og koma því í útboð eins og áætlanir standa til um. Ég ætla að leyfa mér að ítreka að við megum ekki eyða meiri tíma í að þrasa og þræta um þetta verkefni eins og okkur hættir svo oft til. Hvort sem það varðar spítala, brýr, göng eða eitthvað annað þá hættir okkur til að þrasa og rífast um það stöðugt

Þetta er bara eitt af þessum grundvallarmálum í okkar samfélagi til lengri tíma. Ef við höfum framtíðarsýn þá held ég að Sundabraut og þeir möguleikar sem hún skapar hafi gríðarlega mikil áhrif á okkar samfélag.

hefur kannski meiri áhrif og losar um umferðarteppur og slíkt, þannig að þessar styttu vegalengdir, ferðatími og síðan náttúrlega fækkun slysa, sem

og til að jafna leikinn á milli þeirra sem vilja framkvæma og fjármagna. Áhættudeiling á framkvæmdinni verður að vera skýrari og í meira jafnvægi. Takmarkalaus áhætta

þessar framkvæmdir, að skýra rammann utan um verkefnin og dreifa kannski betur áhættu og öðru og kannski fyrst að fremst að nálgast betur

En ég vildi rétt koma inn á þetta, mikilvægi þess að við komum upp sambærilegu lagaumhverfi hér á Íslandi til að byggja þetta á. Kannski rétt í lokin

Það sem ég skil ekki alveg — það eru til fleiri þéttbýlisstaðir en Akureyri og þegar við horfum á vegakerfið þá er mjög mikilvægt að við höfum í huga alla þéttbýlisstaði landsins, stóra sem smáa,

brosir þingmaðurinn. Svo er náttúrlega ekki. Þetta snýst náttúrlega bara almennt um að byggja upp öflugar og góðar samgöngur þannig að samfélagið þróist eins og við ræddum í gær, hvort sem það er út frá atvinnu, öruggum samgöngum, íbúaþróun og öllu því sem þessu fylgir að byggja upp mannlegt samfélag.

Er það ekki það sem þetta gengur svolítið mikið út á, og greiða samgönguleiðir? Bara nákvæmlega sama hugmyndafræði, þ.e. umferðaröryggi, stytta vegleiðir, ferðatíma. Þetta skapar mjög arðsöm verkefni í framhaldinu. Það er nefnilega mjög mjög margt sambærilegt í þessum tveimur verkefnum sem við höfum rætt hérna síðasta sólarhringinn. Þetta er nákvæmlega sami hluturinn. Ég held að það sé enginn að fara t.d. — nú styttum við leiðina um tugi eða ég veit ekki hvað, þegar við fórum t.d. yfir Möðrudalsöræfin eða Háreksstaðaleiðina á sínum tíma fyrir 20 árum.

En þetta er hugmyndafræðin og þróunin. Það þróast engar samgöngur. Þetta er umræða sem við verðum að taka vegna þess að þetta er bara hluti af því að þróa, styrkja og gera öruggari umferð,

Það er eðli þessara framkvæmda, þ.e. að auka og bæta samkeppnishæfni þessara svæða sem Sundabrautin hefur á áhrif á. Þar er allt Vesturland undir, Vestfirðir, Norðurland. Um það snýst þetta verkefni þannig að við getum getum sleppt öllum útúrsnúningum þegar við erum að tala um þetta, eins og þetta snúist eitthvað um Akureyri. Þetta snýst um þetta samhengi og því skulum við halda til haga, alltaf.

Í kjördæmaviku var ég svo heppinn að ég hitti fyrir stjórnarmann í Speli sem sá um framkvæmdina á Hvalfjarðargöngunum á sínum tíma sem eru ein stórkostlegasta samgöngubót Íslandssögunnar.

Það er alveg gríðarlega miklu eftir að slægjast þarna. Ef Sundabraut kæmi þá myndi það stytta aksturstíma fyrir fólk á Akranesi. 30% íbúa Akraness sækja vinnu til höfuðborgarsvæðisins það mun stytta aksturstíma þeirra um líklega hálftíma á hverja leiðina, klukkutíma á dag. Við getum ímyndað okkur að ef það eru 5.000 manns sem sækja vinnu sína

ársins. Þetta er framkvæmd sem við verðum að fara í á réttum tíma. Það er búið að skrifa undir samning innviðaráðherra við stærsta sveitarfélag höfuðborgarsvæðisins, Reykjavík, og það verður að standa við þann samning. Ég stórlega efast um að það verði gert.

Það er alveg ótrúlegt hvernig staðið var að þeirri framkvæmd og klókindin þegar þeir hættu að borga af erlendum lánum 2004 og skiptu yfir í íslenska krónu þegar gengi dollarans var 59 kr.

Ég styð þetta mál og ég tel mikilvægt að við stöndum saman, allir þingmenn Norðvesturkjördæmis, allir þingmenn Norðausturkjördæmis og þeir þingmenn sem hér eru og þeir þingmenn sem er annt um landsbyggðina og bættar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Ávinningurinn fyrir höfuðborgarsvæðið er augljós. Eins og kemur fram í greinargerðinni með þessu máli mun það stórbæta aðkomuna að Reykjavík og stórminnka umferðartafir á leiðinni frá Mosfellsbæ til höfuðborgarinnar.

Ég ætla líka að fagna því sérstaklega að fá Flokk fólksins í lið með okkur Sjálfstæðismönnum að tala fyrir mikilvægi einkaframtaksins í þessum málum að það sé einmitt nauðsynlegt að taka veggjöld fyrir þegar farið er í það. Þannig að ég er ánægð að heyra það sem ég taldi nú kannski vera einhvern viðsnúning, en gott að heyra að við erum sammála um það mikilvæga mál að byggja hér upp samgönguinnviði og að til þess þurfi veggjöld.

En Sundabraut leysir auðvitað ekki umferðarvanda höfuðborgarsvæðisins og þegar verið er að ræða hér um mikilvæga brú sem er hluti af höfuðborgarsáttmálanum er varðar það að tengja Kársnesið við Reykjavík og stærstu atvinnusvæðin þar, háskólana og Landspítalann, þá mun Sundabraut ekki gera neitt til að leysa þann vanda sem þar er. Þannig að ég segi: Við þurfum bæði. Við þurfum að sjálfsögðu að uppfylla þær framkvæmdir sem ritaðar eru inni í samgöngusáttmálanum um höfuðborgarsvæðið. En það er líka

með leyfi forseta: „Heildarakstur á höfuðborgarsvæðinu gæti minnkað um 150.000 km á hverjum sólarhring við opnun Sundabrautar. Þá léttir Sundabraut á umferð um Vesturlandsveg í gegnum Mosfellsbæ.“

tíma, þ.e. við notum skattféð fyrst og fremst til þess að fjármagna samgöngumannvirki. En til þess að ná virkilegum slagkrafti, því að við getum ekki tæmt fjárlögin til að fara í samgöngumannvirki, þá eigum við líka að horfa til þess og skoða þann möguleika, eins og var gert í Hvalfjarðargöngunum, að einkaaðilar sjái um að grafa göng eins og Hvalfjarðargöng 2 og þá rukka fyrir þá leið. Það tókst stórkostlega vel. Ég held að það séu engir á Íslandi sem eru á móti þeirri aðferðafræði sem var notuð í Hvalfjarðargöngunum.

ef það verður til þess að flýta framkvæmdum og leiðir til þess að það verði farið í þessa framkvæmd og það sem allra, allra fyrst. Við getum ekki sett ríkissjóð á hausinn ef við ætlum að fara í átak í samgöngumannvirkjum eða að það verði stórkostlegar skattahækkanir. gera bæði; nota fjárlögin og líka horfa til einkaframkvæmdar eins og hér er verið að leggja til að verði skoðað. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og segi bara aftur: Ég gleðst yfir því að við erum sammála um mikilvægi Sundabrautar. Ég er sammála hv. þingmanni, ég er ekki tilbúin að bíða til ársins 2060 með Sundabraut og þess vegna er ég einmitt að leggja þetta mál hér fram til að ítreka mikilvægi þessarar framkvæmdar. En ég sagði líka í framsögu minni hér áðan að ég er mjög glöð með það að sjá að þessi framkvæmd virðist loksins vera komin á rekspöl og ég hvet ráðherra og þá sem að þessu máli koma áfram í þeim efnum. Hv. þingmaður minntist á Reykjavíkurborg, sem er auðvitað líka mikilvægur samstarfsaðili. Það er mikilvægt að finna þann stað þar sem Sundabraut tengist og þar af leiðandi er líka mikilvægt að það séu tengingar til að mynda inn í Grafarvog því að það mun hafa áhrif og auðvelda umferð um Ártúnsbrekkuna. Ég vil að það liggi hér fyrir að ég er þingmaður höfuðborgarsvæðisins en ég tel mig nú líka að vera að horfa til landsins alls. Sundabraut er þjóðhagslega mikilvæg og hagkvæm framkvæmd og það er einmitt vegna þess að hún er þjóðhagslega hagkvæm sem er svo auðvelt að setja hana í einkaframkvæmd. En ég vil vara fólk við að tala með þeim hætti að Sundabraut leysi umferðarvandann á höfuðborgarsvæðinu. Sundabraut mun skipta miklu máli, eins og hv. þingmaður kom inn á, til að mynda fyrir Mosfellsbæ, mögulega Grafarvog og Grafarholt líka og létta á Ártúnsbrekkunni. En það leysir ekkert af því sem er hér á vestari hluta höfuðborgarsvæðisins þannig að ég er alls ekki þessi framkvæmd eigi að koma í staðinn fyrir þær framkvæmdir sem eru í samgöngusáttmálanum. Þær framkvæmdir eru líka ofboðslega mikilvægar og þar má heldur ekkert gefa eftir. Við þurfum að fara í þær framkvæmdir

Að sjálfsögðu þarf að vera miklu meiri hringakstur og myndi Skerjafjarðarbrúin leysa þann vanda. En það virðist einhvern veginn ekki vera þannig að menn geti hugsað út fyrir rammann eða út fyrir þessa umferðargrind sem er komin núna. Þeir vilja bara fá einbreiða brú

ég tel að það verði brú. Ég tel að við getum haft brúna þannig að hún yrði algjör prýði fyrir höfuðborgarsvæðið eins og Hallgrímskirkja og fleiri mannvirki sem eru helstu einkenni höfuðborgarinnar.

hvers konar möguleika þetta gefur varðandi þróun borgarinnar við sundin. Geldinganesið, Álfsnes, Kjalarnestengingin; þarna kemur gríðarlega gott byggingarland í mikilli nálægð við

Það verður að taka þessi mál föstum tökum strax og þau kosta ekki mikinn pening. Við verðum að taka höndum saman og knýja ríkisstjórnina til að hefja framkvæmdir sem allra fyrst. Ég óttast að það verði þrasað um hvort þetta verði jarðgöng eða brú

sem mest og minnka notkun á bundnu slitlagi eins og við höfum verið gera síðasta áratug. Ég skil algjörlega fullkomlega af hverju við höfum gert þetta með þessum hætti. Það var náttúrlega til að komast yfir meiri vegalengdir

umræðu. Vissulega eru komnir aðrir öryggisþættir varðandi Hvalfjarðargöngin en þá er það bara að breyta hönnuninni þannig að hún standist nútímaöryggiskröfur. Ég tel að atvikið sem átti sér stað á Vestfjörðum sé ákveðin viðvörunarbjalla. Það er oft þannig í sögunni að það gerist lítill atburður á undan

tel að til að þetta sé fín umræða og ég skynja það að allir þingmenn sem ég hef talað við um þessi mál séu sammála um að fara að gera stórátak. Landsbyggðin getur ekki beðið lengur.

Réttur til almannatrygginga á Íslandi er skertur hafi hinn tryggði verið búsettur erlendis á milli 16 og 67 ára aldurs. Fjöldi fólks líður því skerðingar á lífeyri sínum vegna búsetu erlendis. Þessar skerðingar eru nú framkvæmdar óháð því hvort fólk á rétt á greiðslum frá erlendu ríki vegna búsetu sinnar þar. Undanfarin ár hafa verið miklar deilur milli stjórnvalda og lífeyrisþega vegna búsetuskerðinga. Sú aðferð sem Tryggingastofnun hefur beitt við ákvörðun búsetuhlutfalls var borin undir umboðsmann Alþingis og taldi hann að aðferðin væri ólögleg. Þar að auki komst Hæstiréttur Íslands að þeirri niðurstöðu 6. apríl 2022 í máli nr. 52/2021 að óheimilt hefði verið að skerða sérstaka framfærsluaðstoð þar sem ákvæði í reglugerð ráðherra skorti lagastoð. Eftir mikla baráttu eldri borgara samþykkti Alþingi vorið 2020 lög um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða. Þau lög veita öldruðum rétt á framfærslustuðningi sem nemur allt að 90% af fjárhæð fulls ellilífeyris.

Þar er til að mynda aftur komið á krónu á móti krónu skerðingu. Vegna baráttu lífeyrisþega við stjórnvöld er nú búið að leiðrétta hlut margra sem liðu ólöglegar skerðingar árum saman.

ellilífeyrisþegar sem fá greiddan viðbótarstuðning aðeins 90% af réttindum sínum. Til þess að réttlætið nái fram að ganga þarf að breyta lögunum.

Hafi viðkomandi búið hér á landi skemur en 40 ár á umræddu tímabili skerðast réttindi hans hlutfallslega í samræmi við það. Þessar búsetuskerðingar eru framkvæmdar óháð því hvort búseta viðkomandi erlendis veiti honum sams konar fjárhagsleg réttindi.

Eftir stendur að fjöldi ríkja hefur ekki gert slíka samninga við Ísland. Sem dæmi getur það skert rétt til örorku ef viðkomandi hefur verið búsettur í Bandaríkjunum um árabil, þó svo að viðkomandi hafi fyrst verið metinn öryrki eftir að hafa flust aftur til Íslands. Í slíku tilviki á viðkomandi engan rétt á sambærilegum greiðslum erlendis frá og þeim sem hann missir.

Króna á móti krónu skerðing er grimmilegasta vopn ríkisvaldsins til að ýta fólki í sárafátækt og það er alveg með ólíkindum að eftir alla þá baráttu sem háð var hér til að koma böndum á þessa krónu á móti krónu skerðingu,

Það virðist vera gjörsamlega undantekning hér á Alþingi að nokkur hafi orðið fyrir því að lenda í svona skerðingum og þeir einu sem hafa lent í þessu eru þeir sem hafa verið inni í almannatryggingakerfinu.

16–67 ára.“ — Þetta er um búsetuskyldu. — „Þegar búsetutími á Íslandi er styttri reiknast réttindi hlutfallslega miðað við búsetu. Ef búsetutími hjóna er mislangur er heimilt að miða réttindi beggja við búsetutíma þess sem hefur

Getur átt rétt á félagslegum viðbótarstuðningi. Hvers lags kerfi erum við að búa til og höfum viðhaldið? Þetta er sama ríkisstjórn og var á síðasta kjörtímabili og þá var þessi 90% búsetuskerðing sett inn og króna á móti krónu og þarna kemur alveg skýrt fram að þeir

„Hver eru áhrif tekna frítekjumarka á viðbótarstuðning? Viðbótarstuðningur er tekjutengdur og almennt frítekjumark er 25.000 kr. á mánuði.

Þú skalt vera í þinni eymd, í þinni fátækt, þinni sárafátækt, og þú skalt vera þar alveg sama hvað það kostar. Við setjum á þig krónu á móti krónu skerðingu og ef það dugir ekki til þá setjum við á þig að þú mátt ekki eignast nema 4 milljónir og þá tökum við þig alveg í gegn.

Eftir skatt 293.231 kr. Þarna er skattur upp á 40.000 kr. af þessari smánarupphæð.

Af hverju gilda aðrar reglur um þessa einstaklinga en aðra íbúa okkar sem vilja vera erlendis? Af hverju er það ekki nóg

sagt, stóri bróðir fylgist með þér allan tímann. Hver þarna úti myndi vilja láta koma svona fram við sig og hvers vegna í ósköpunum teljum við að við þurfum að koma svona fram við ákveðinn hóp fólks,

Jú, þá þarf að refsa honum. Þá tekur ríkið ákvörðun: Við ætlum að refsa þessum manni fyrir að verða 67 ára gamall. Það er búið að refsa

Það eru einhverjir þarna úti, kannski einn eða tveir eða þrír, ég veit ekki einu sinni hvort það var einn, tveir eða þrír eða hvort það var yfir höfuð einhver, ég hef ekki fengið neinar upplýsingar um það en þeim bara datt þetta í hug, töldu sig vera viss um að það væri eitthvað skrýtið í gangi, að það væri einhver sem væri að fá persónuafslátt á tveimur stöðum, erlendis þar sem hann væri búsettur og líka hérna heima. Einhverjar sannanir? Nei.

Þeir gera sér enga grein fyrir því hvaða afleiðingar þetta hefði haft vegna þess að mínar upplýsingar eru að ef þetta hefði gengið yfir þá hefði getað

Sumir eru í þeirra aðstöðu að verða að fara erlendis, verða að reyna heilsu sinnar vegna að komast til heitra landa. Þarna er fólk sem er veikt

Þau næra það með svona óeðlilegum hlutum þar sem þau reyna að mismuna fólki

Ásamt mér eru fleiri flutningsmenn úr Samfylkingunni, frá Vinstrihreyfingunni – grænu framboði, frá Pírötum, Sjálfstæðisflokki, Flokki fólksins og Framsóknarflokki. Þessi tillaga hefur verið flutt áður hér á hinu háa Alþingi og var síðast flutt á 154. löggjafarþingi, þ.e. síðastliðinn vetur. Þjóðarmorð telst til alþjóðaglæpa og er kerfisbundin útrýming þjóðar eða þjóðarbrots. Það er skilgreint sem refsiverður verknaður, framinn í þeim tilgangi að útrýma með öllu eða að hluta þjóð, þjóðernishópi, kynstofni eða trúarflokki með því að drepa einstaklinga úr viðkomandi hópi, skaða þá líkamlega eða andlega, þröngva viðkomandi hópi af ásetningi til þess að búa við lífsskilyrði sem miða að eyðingu hópsins eða hluta hans, beita þvingunaraðgerðum sem miða að því að koma í veg fyrir barnsfæðingar í hópnum eða flytja börn með valdi úr hópnum. Árið 1948 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna að fordæma skyldi þjóðarmorð og refsa þeim sem það fremja.

Atburðum er lýst í örstuttu máli hér í tillögunni og það er kannski ekki þörf á að rekja það nákvæmlega hér. Þingmenn geta kynnt sér texta tillögunnar og hún ætti að vera þeim nokkuð vel kunn, enda verið flutt margoft áður. Armenar hafa áratugum saman, öll síðustu 100 ár, barist fyrir því að þjóðarmorðið gegn þeim verði viðurkennt og það hafa mörg ríki gert, síðast samkvæmt okkar upplýsingum var Mexíkó sem viðurkenndi það með formlegum hætti í febrúar 2023. Fyrst í röðinni var Úrúgvæ sem viðurkenndi það í apríl 1965. Það er ákaflega mikilvægt í þessu tilviki og öðrum að heimsbyggðin viðurkenni þau voðaverk sem framin voru á armensku þjóðinni á árabilinu 1915–1917. Það var og er þjóðarmorð. Það uppfyllir allar skilgreiningar þess í alþjóðalögum. Þó að það sé svona langt um liðið var þetta glæpur gegn mannkyni og þar með gegn okkur öllum. Þau voðaverk sem framin verða við allt hernaðarbrölt í heiminum í nútíð, fortíð og framtíð byggjast á því sem áður hefur verið gert. Það er að mínu áliti og flutningsmanna þessarar tillögu, og vonandi meiri hluta þingmanna hér á hinu háa Alþingi, fyrir löngu tímabært að Alþingi Íslendinga og stjórnvöld viðurkenni þjóðarmorðið á Armenum árin 1915–1917 og virði minningu fórnarlamba þessa glæps gegn mannkyni líkt og við þurfum að viðurkenna aðra glæpi gegn mannkyni, bæði gamla og þá sem nýrri eru. Ástæðan kannski fyrir því einfaldlega að tillagan er flutt og hefur verið flutt í þjóðþingum víða um heim og hlotið afgreiðslu er auðvitað sú að við megum ekki gleyma sögunni. Við verðum að horfast í augu við voðaverkin, þjóðarmorð, fjöldamorð, glæpi gegn mannkyni, stríðsglæpi. Það þarf að gefa fórnarlömbunum rödd. Það þarf að gefa því rými í sögunni og viðurkenningu að slík voðaverk hafi verið unnin og slíkir atburðir hafi átt sér stað. Það gerum við í raun með táknrænum hætti með því að samþykkja þessa tillögu, taka hana hér til afgreiðslu og vonandi tekst það í þessari atrennu hér í þinginu. Þar með erum við ekki bara að senda Armenum og armenskri þjóð skýr skilaboð um samstöðu okkar og virðingu fyrir þeim og viðurkenningu á þessu voðaverki og þessu þjóðarmorði heldur erum við þá líka sem löggjafarþing að senda skýr skilaboð til annarra, líka þeirra sem eru að verki í stríðsrekstri í dag, um að alþjóðalög skuli alltaf gilda, um að við höfum augun á því sem er að gerast í alþjóðasamfélaginu og að það sé okkar skylda, sem fullvalda sjálfstætt ríki sem virðir mannréttindi og lýðræði og fer að alþjóðalögum, að viðurkenna með formlegum hætti þegar slíkt fer fram. Vonandi verður það til þess að að ríki, herir, fari ekki fram með sama hætti aftur. Ég veit að það er stór ósk en við verðum samt að gera það sem í okkar valdi stendur til þess að koma því til leiðar og koma þeim skilaboðum rækilega á framfæri frá Alþingi Íslendinga og frá stjórnvöldum og þá frá Íslandi og íslensku þjóðinni að við horfumst í augu við það sem gerðist, við viðurkennum að hér hafi verið um þjóðarmorð að ræða, það er fært til bókar, skilaboðin eru skýr og að við munum áfram standa á þeirri mannréttindavakt sem þarf að standa, ekki síður á 21. öldinni en þeirri 20.

Virðulegi forseti. Við ræðum hér um þingsályktunartillögu sem ég er meðflutningsmaður á um viðurkenningu á þjóðarmorði á Armenum árin 1915–1917. Tillaga þessi hefur áður verið lögð fram en hún var fyrst lögð fram árið 2012 og það er mér í raun óskiljanlegt að ekki sé búið að samþykkja tillöguna fyrir löngu. Fyrir því tel ég að séu ýmsar ástæður. Helsta ástæðan er að mínu mati sú að Tyrkir hafa alla tíð neitað sök og hafa ekki kallað stríðsglæpi sínu rétta nafni; þjóðarmorð. Þeir hafa eytt ómældum tíma í að kveða niður öll þau sem vilja kalla hlutina réttu nafni. Alþjóðasamfélagið hefur svo dregið lappirnar í að viðurkenna þjóðarmorðið, oft af ótta við að styggja Tyrki. Stríðsherrarnir fá að hafa skilgreiningarvaldið en ekki þeir sem verða fyrir stríðsglæpunum. Þegar ríki reyna að koma sér saman um það rétta er reynt að hafa áhrif á framgang mála og þá er augljósast að nefna þegar forseti tyrkneska þingsins gagnrýndi forseta Alþingis Íslands árið 2021 fyrir að tillagan sem við ræðum hér í dag hafi yfir höfuð verið lögð fram. Það var mat forseta tyrkneska þingsins að yrði málið afgreitt gæti það varpað skugga á samskipti ríkjanna og fór þess á leit við forseta Alþingis að hann lýsti andstöðu sinni við tillöguna. Rúmlega 30 þjóðir hafa lýst hernaði Tyrkja sem þjóðarmorði, en tyrknesk stjórnvöld hafa gagnrýnt þau ríki sem það hafa gert. Það að alþjóðasamfélagið neiti að viðurkenna þjóðarmorð á Armenum hefur gefið öðrum stríðsherrum byr undir báða vængi í sínum stríðsrekstri. Nasistar notuðu t.d. afneitun alþjóðasamfélagsins á því að kalla þjóðarmorð á Armenum þjóðarmorð sem skálkaskjól fyrir þjóðarmorð á gyðingum. Þeir ályktuðu að fyrst Tyrkir komust upp með glæpi sína gagnvart alþjóðasamfélaginu hlytu þeir að geta gert það sama. Það var eftir þjóðarmorð nasista á gyðingum í seinni heimsstyrjöldinni sem Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar og komu sér saman um að fordæma skyldi þjóðarmorð og refsa þeim sem þau fremja. Síðan hefur verið tekist á um skilgreiningar á þjóðarmorði þar sem sú sem var ákveðin í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar hefur verið talin af ýmsum fræðimönnum of þröng. Þröng skilgreining og afneitun á þjóðarmorði með því að viðurkenna það ekki heldur áfram að gefa stríðsherrum þessa heims ákveðið leyfi til að halda stríðum sínum áfram óáreittir. Afneitun Tyrkja á þjóðarmorði hefur verið talin ein af ástæðum þess að Armenar eru nú aftur í skelfilegri stöðu og allar líkur benda til þess að verið sé að fremja þjóðarmorð á Armenum en nú af hendi Aserbaísjan sem Tyrkir styðja með ráðum og dáð. Virðulegur forseti. Um síðustu helgi ályktaði landsfundur Vinstri grænna um stríðsátök víða um heim helgi ályktaði landsfundur Vinstri grænna um stríðsátök víða um heim þar sem fundurinn lýsti miklum áhyggjum vegna uggvænlegrar þróunar alþjóðamála. Sú staðreynd að mannskæð átök geisa víða undirstrikar mikilvægi alþjóðlegrar friðarhyggju sem er ein af grunnstoðum okkar hreyfingar. Á heimsvísu er enn þörf fyrir friðarhreyfingar og sömuleiðis þörf á því að stríðsherrar verði gerðir ábyrgir fyrir glæpum sínum. Eins og segir í greinargerð með þingsályktunartillögunni og ég tek heils hugar undir þá er löngu tímabært að íslensk stjórnvöld viðurkenni þjóðarmorð á Armenum árin 1915–1917 og virði minningu fórnarlamba þess glæps

hv. þingmenn Birgir Þórarinsson, Ásmundur Friðriksson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Bryndís Haraldsdóttir, Diljá Mist Einarsdóttir, Óli Björn Kárason og Vilhjálmur Árnason. Tillagan Tillagan hljóðar svo: „Alþingi ályktar að fela barna- og menntamálaráðherra að tryggja að í framhaldsskólum landsins verði boðið upp á kennslu í trúarbragðafræði sem valgrein.“

Á síðustu árum hefur myndin hins vegar breyst og nú einkennist samfélagið æ meir af trúarlegum margbreytileika, bæði innan hinnar kristnu trúarhefðar og ekki síst vegna vaxandi áhrifa annarra trúarbragða og lífsskoðana. Þessi breytta staða kallar á vandaða trúarbragðafræðslu á öllum skólastigum. Hér á landi hefur trúarbragðafræðsla einkum átt sér stað í grunnskólum og gert er ráð fyrir henni innan samfélagsgreina í aðalnámskrá grunnskóla,

Það vekur aftur á móti athygli að meðan trúarbragðafræðsla er hluti af menntun ungmenna á framhaldsskólastigi í nágrannalöndunum hafa nemendur í framhaldskólum hér á landi ekki átt kost á námsáföngum á þessu sviði svo neinu nemi. Í ljósi vaxandi margbreytileika er þörf á að bæta þar úr. úr. Í nágrannalöndunum hefur á undanförnum árum og áratugum átt sér stað mikil umræða um stöðu og hlutverk trúarbragðafræðslu í fjölmenningarlegum samfélögum nútímans. Benda má á að Evrópuráðið hefur sent frá sér skýrslur og greinargerðir sem árétta mikilvægi trúarbragðafræðslu sem þátt í almennri menntun á tímum vaxandi menningarlegs og trúarlegs margbreytileika. Rauður þráður í þessum skýrslum er mikilvægi þess að vinna gegn fordómum, staðalímyndum og misskilningi á trúarbrögðum, og auka víðsýni og umburðarlyndi með því að efla þekkingu og skilning á ólíkum trúarbrögðum og lífsviðhorfum, bæði eigin og annarra. Í þessu sambandi hefur verið gerð skýrsla sem á ensku heitir Toledo Guiding Principles on Teaching About Religions and Beliefs in Public Schools, með leyfi forseta, sem hefur að geyma ítarlegar leiðbeiningar um kennslu um trúarbrögð og lífsviðhorf í opinberum skólum. Þessi skýrsla er frá 2007 og er að mörgu leyti mjög áhugaverð. Meginniðurstöður skýrslunnar fela í sér ríka áherslu á gildi þekkingar á trúarbrögðum. Í henni er því haldið fram að sú þekking geti stuðlað að viðurkenningu á mikilvægi þess að virða rétt allra til að ástunda trúarbrögð sín eða lífsviðhorf, enda er trúfrelsi algild mannréttindi, enn fremur að góð þekking á trúarbrögðum og lífsviðhorfum geti aukið skilning á félagslegum margbreytileika, eflt félagslega samloðun og dregið úr ágreiningi og átökum sem stafa af skorti á skilningi á trú annarra. Jafnframt stuðli hún að betri skilningi á sögu, bókmenntum og listum, og efli menningarlega víðsýni. Herra forseti. Flutningsmenn telja að á þessum grundvelli sé mikilvægt að í framhaldsskólum bjóðist tækifæri til menntunar á sviði trúarbragðafræði þar sem nemendur njóta faglegrar og vandaðrar kennslu og eigi kost á málefnalegri samræðu um helstu trúarbrögð og lífsviðhorf. Það stuðli að víðsýni og umburðarlyndi og virðingu fyrir trú og lífsviðhorfum og réttindum annarra.

í þessari grein í framhaldsskólum, þá sem valgrein, eins og ég nefndi áðan. Að þessu sögðu, herra forseti, þá vísa ég þessari tillögu til hv. allsherjar- og menntamálanefndar.